Molim prva, još jedanput ćemo pročitati. Da, hvala lijepa. - Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu za potrebe nacionalnih manjina Vlada Republike Hrvatske podnijela je izvješće na temelju članka 37. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Prijedlog izvješća ste primili. Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješće ovog radnog tijela ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Ovo je izvješće za 2012. godinu. Moja je ocjena da će ono za 2013. biti nešto zanimljivije. Dakle, Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava koje se za potrebe nacionalnih manjina osiguravaju u državnom proračunu za 2012. godinu pokazuje u većini područja zadovoljavajući napredak u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina koja su osigurana Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Kao i u prethodnom izvještajnom razdoblju i tijekom 2012. godine može se konstatirati nedovoljan napredak u području uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina i zastupljenosti nacionalnih manjina u tijelima državne uprave. I dalje je na snazi Odluka o zabrani novog zapošljavanja iz prosinca 2009. godine što je općenito rezultiralo manjim brojem novih zapošljavanja u tijelima državne uprave tijekom 2012. godine pa i manjim brojem novozaposlenih pripadnika nacionalnih manjina. Vezano uz područje službene i javne uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina, unatoč tome što je naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj donesen 1. ožujka 2012. godine nisu se provodile planirane aktivnosti. Razlog tome bio je kašnjenje u obradi i objavi službenih rezultata popisa stanovništva 2011. godine. Podaci o stanovništvu prema narodnosti po gradovima, općinama, naseljima, a koji su relevantni za utvrđivanje koje su lokalne jedinice u obvezi urediti u svojim statutima uporabu manjinskog jezika i pisma objavljeni su tek krajem godine. Dakle, 17. prosinca 2012. 2012. godine. U području odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina i tijekom 2012. godine osiguran je visok stupanj provedbe Ustavnog zakona. Uspješno je provođeno obrazovanje učenika u nastavi koje se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine model A, dok se sve više učenika uključivalo i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina, model C. U školskoj godini 2011./2012. i 2012./2013. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo je ustroj nastave po modelu C u dodanih 7 osnovnih škola. Posebni napori uloženi su u odgoj i obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine. Za djecu pripadnike romske nacionalne manjine kontinuirano se osigurava uključivanje u programe predškolskog odgoja kako bi se premostio jaz između socijalno-ekonomske situacije u kojoj djeca pripadnici romske nacionalne manjine žive i mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznog osnovnog obrazovanja. U proteklih 6 godina vidljivo je stalno povećanje obuhvata romske djece osnovnim obrazovanjem. Kod srednjoškolskog obrazovanja Roma Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osigurava značajna sredstva za stipendije, smještaj u dom, dodatne aktivnosti, maturalna putovanja, rad školskog nadzornika, školarine i slično a sredstva se osiguravaju za stipendije svim studentima pripadnicima Romske nacionalne manjine koji je zatražen. Vlada Republike Hrvatske i nadalje će osiguravati dosljednu primjenu Zakona o obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina uključujući i dosljednu primjenu međunarodnih sporazuma i njihovih provedbenih akata. U tu svrhu nadležna tijela državne uprave utvrdit će i potrebne prilagodbe obveznih ispita državne mature i postupaka vanjskog vrednovanja obrazovanja u srednjim i osnovnim školama nacionalnih manjina te će raditi na optimalizaciji mreže predškolskih i školskih ustanova na manjinskim jezicima. Tijekom 2012. godine u ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup medijima ostvareni su pozitivni pomaci u cilju povećanja kvalitete emisija namijenjenih nacionalnim manjinama. U Pravilniku o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija propisana je mogućnost dodjele dodatnih bodova za emisije namijenjene očuvanju jezika pripadnika nacionalne manjine i u potpunosti proizveden na jeziku pripadnika nacionalne manjine. I tijekom 2012. godine programi udruga i ustanova nacionalnih manjina putem Savjeta za nacionalne manjine financirani su značajnim sredstvima. Savjet je međutim konstatirao da još uvijek postoji određeni stupanj nerazumijevanja metodologije praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina posebno u dijelu podnošenja financijskih izvješća te preporučuje pojačano nastaviti s tematskim edukacijama udruga o namjenskom korištenju proračunskih sredstava. Od značajnih aktivnosti u 2012. godini u području zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave treba istaknuti donošenje novog Zakona o lokalnim izborima. Slijedom rješenja iz novog zakona koja se odnose na osiguravanje zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u predstavničkom i izvršnom tijelu jedinice znatno će se smanjiti broj provođenja dopunskih izbora a što će kao rezultat imati znatno smanjenje troškova jedinica za provedbu izbora. Dopunski izbori za predstavnike nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima raspisivat će se samo izuzetno u slučaju kada se ni na jedan od zakonom propisanih načina ne postigne odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu, odnosno ukoliko se nitko ne kandidira od predstavnika nacionalnih manjina. Isto tako vezano uz osiguravanje zastupljenosti nacionalnih manjina u izvršnom tijelu zakonom je utvrđeno da se u jedinicama ostvaruje pravo na zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina i da se isti bira neposredno na izborima istovremeno na isti način i po istom postupku kao općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan. Tako izabrani zamjenik predstavnik je nacionalne manjine te nema potrebe za provedbom dopunskih izbora. Obzirom da su u prethodnom razdoblju u pojedinim jedinicama, posebno onima slabije ekonomske razvijenosti, rad i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina nedostatno financirani pozitivnim se ocjenjuje u 2012. godini financiranje njihovih programa sredstvima iz državnog proračuna. Uvjet za financiranje vijeća i predstavnika bila je njihova pravna osobnost koja se stječe upisom u registar. Uspješno realiziranom financiranju doprinijelo je i donošenje u ožujku 2012. godine izmjena i dopuna Zakona o Registru vijeća koordinacija vijeća predstavnika nacionalnih manjina kojim je postupak upisa u registar bio znatno pojednostavljen i ubrzan. U provođenju Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. tijekom izvještajnog razdoblja postignut je daljnji napredak u područjima obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i stanovanja Roma. Sustavno su se poduzimale aktivnosti usmjerene k što većem uključivanju romske djece u obrazovni sustav, poboljšanju zdravlja i zdravstvene zaštite romske populacije, povećanju zapošljavanja Romkinja i Roma, poboljšanje uvjeta stanovanja kao i na provedbi ostalih mjera usmjerenih prema rješavanju poteškoća kojim se susreće romska nacionalna manjina. Posebna pažnja posvećivala se očuvanju romske kulture, tradicije, jezika i običaja. Posebno se ističu aktivnosti u području daljnjeg unapređenja socijalno-ekonomskog položaja Roma. Na sjednici održanoj 29. studenog 2012. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine s kojom se temeljni strateški dokument RH za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine usklađuje s priopćenjem komisije Europskom parlamentu, vijeću, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regije u okviru EU za nacionalne strategije i integracije Roma do 2020. godine. Također, treba izdvojiti i 1-godišnje predsjedanje RH desetljećem za uključivanje Roma koje je započelo 1. srpnja 2012. godine. Među prioritetima hrvatskog predsjedanja bilo je povezivanje desetljeća za uključivanje Roma i okvira EU, zatim povezivanje glavnih uspjeha desetljeća u obrazovanju s obrazovnom politikom EU i položajem romskog jezika, povezivanje povijesnog iskustva Roma u Europi s promicanjem tolerancije, nediskriminacije Roma te mladi Romi u akciji za toleranciju i priznavanje. Tijekom 2012. godine postignut je daljnji napredak u području razvijanja tolerancije prema različitosti i suzbijanju diskriminacije. Brojni održani seminari, okrugli stolovi i savjetovanja doprinijeli su informiranju pripadnika nacionalnih manjina ali i šire javnosti te promicanju tolerancije i suzbijanju diskriminacije. U provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Vlada Republike Hrvatske je tijekom 2012. godine poduzimala mjere i aktivnosti u cilju što potpunijeg ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina te se može konstatirati zadovoljavajući napredak u većini područja. Unapređenju provedbe Ustavnog zakona pridonijela je provedba mjera iz Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona koje su u 2012. godini provedene u velikom postotku, 87,5%. Vlada Republike Hrvatske u narednom razdoblju nastavit će s daljnjom provedbom Ustavnog zakona u svim područjima te posebno intenzivirati provedbu u onim područjima u kojima se iz objektivnih razloga tijekom 2012. godine nisu provodile aktivnosti. Zahvaljujem. Hvala i vama poštovani ministre. Ima jedna replika, poštovanog zastupnika Dragana Crnogorca. **Crnogorac, Dragan (SDSS)** Hvala. Pa gospodine ministre evo vi ste u svom izlaganju rekli da se Vlada zalagala za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina tijekom 2012. godine pa mene, pošto niste ovdje spomenuli, mene interesira jedno pitanje. Zašto se član 6. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina nije provodio u 2012. godini koji se odnosi na stečena prava određenih nacionalnih manjina kao što su talijanska, mađarska i srpska nacionalna manjina a odnosi se na imenovanje visokih dužnosnika u Ministarstva unutarnjih poslova, pravosuđa, kulture i obrazovanja na čega je Ustavni sud rekao da to nisu protuustavna prava, dakle da se određenim pripadnicima nacionalne manjine imaju zagaratirana prava temeljem Međunarodnih sporazuma i Bilateralnim sporazumima koje je RH potpisala a ovdje se konkretno radi o pismu namjera o završetku mirovne reintegracije koje su do sada sve Vlade poštovale. Dakle i Vlade HDZ-a i Vlade SDP-a ovo su izuzetno bitne stvari i mene interesuje zašto Vlada nije ništa radila po ovom pitanju odnosno zašto nije primijenila članak 6 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih poštovani zastupnik ako se dobro sjećam a čini mi se da se dobro sjećam isto pitanje ste u pisanoj formi postavili predsjedniku Vlade RH koji vam je na to pitanje odgovorio pa ja nemam šta dodati tom odgovoru. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Da li? Da u ime Odbora za ljudska prava Hrvatskog sabora poštovani zastupnik Furio Radin. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmatrao je na svojoj 32.sjednici održanoj već 19.rujna 2013.godine Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstva osiguranih u Državnom proračunu RH za 2012.godinu. Odbor je ovo izvješće razmatrao kao matično radno tijelo sukladno članku 79. Poslovnika Hrvatskog sabora i ocijenjeno je da je izvješće iscrpno i da se na temelju predočenih podataka može steći realna slika o tome kako je provođen Ustavnim zakonom, odnosno u kojoj mjeri u RH tijekom 2012.godine ostvarivana ostvarivana zakonom zajamčena prava nacionalnih manjina. Na kojim područjima je ostvaren zadovoljavajući napredak, a na kojima nije i na čemu treba biti težište djelovanja nadležnih institucija u narednom razdoblju. Međutim izraženo je mišljenje da nisu u dovoljnoj mjeri obrazloženi uzroci nezadovoljnog napretka napretka ostvarivanja pojedinih prava nacionalnih manjina što je bitna pretpostavka za poduzimanje učinkovitijih mjera u narednom razdoblju. Članovi odbora složili su se s konstatacijom iz izvješća da su tijekom 2012.godine usprkos problemima s kojima se susreće Hrvatsko društvo u cjelini uloženi značajni napori o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalne manjine i to se gleda tako tako kako sredstva osigurana u Državnom proračunu za potrebe nacionalnih manjina tako i o aktivnostima koje su Vlada i druga državna tijela u cilju njegove provedbe. U raspravi je konstatirano kako je iz izvješća razvidno da je kao i ranijih godina najviše učinjeno u područjima odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, ostvarivane vjerskih prava itd. Međutim, istaknuto je kao i ranijih godina da nema zadovoljavajućeg napretka u područjima uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina, zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne i lokalne uprave te u pravosudnim tijelima kao kada je u pitanju pristup nacionalnih manjina sredstvima javnog priopćajna i sudjelovanja pripadnika nacionalne manjine u životu i upravljanju lokalnim poslovima. Znači, jedna važna, jedna bitna, na bitnim segmentima za kulturnu autonomiju nacionalnih manjina. Kada je u pitanju odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine istaknuto je da uspješnost provedbe Ustavnog zakona u ovom dijelu pokazuje činjenica da je povećan ukupan broj djece u sva tri modela odgoja i obrazovanja, od aktivnosti koje je potrebno na kraju poduzeti u narednom razdoblju osobito je ukazano na intenziviranje postupka donošenja odnosno dorade nastavnih planova i programa za sve modele nastale na jeziku i pismu nacionalne manjine te izradu i odobravanje udžbenika koji još nedostaju za ovu nastavu, za ovu nastavu, izvršavanje prilagodbe obvezatnih ispita državne mature i dovršenja postupka sređivanja statuta, tzv. preregistracija nekoliko škola, znači svih novih škola na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Nakon iscrpne provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 9 za 1 suzdržan odlučio predočiti Hrvatskom saboru da donosi sljedeći zaključak. Prihvaća se izvješće o provođenju Ustavnog zakona i pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2012.godinu za potrebu nacionalnih manjina. Hvala. Hvala i vama, poštovani predsjedniče odbora. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po Klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub socijaldemokratske partije i poštovana zastupnica Melita Mulić. Izvolite poštovana zastupnice. Zahvaljujem se uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, evo poštovani ministre, kolegice i kolege. Ovo je deveto po redu izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i to za godinu u kojoj je obilježeno deset godina od donošenja Ustavnog zakona što je pak bila naša obveza sukladno sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s EU iako sam ja duboko uvjerena kao i mi klubu SDP-a da je to naša civilizacijsko dostignuće. Ako samo pogledate uvodni dio ovog izvješća, navedeno je da je u provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina doprinijela provedba mjera iz akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona u 2012.godinu. Provedbu mjera iz Akcijskog plana Hrvatski sabor nažalost ne raspravlja. Raspravlja se jedino na matičnom odboru jedino na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i čak je to izvješće o akcijskom planu je zapravo ilustrativnije nego samo izvješće stoga smatram i nužnim istaknuti da je akcijski plan donesen na sjednici Vlade RH i održano je 8.travnja 2011.godine i to donesen između ostalog kao obveza ispunjavanja obveza RH u poglavlju 23., a radi pristupanja EU. Donijela ga je dakle, HDZ-ova Vlada i donijela ga je jednoglasno. Ono što je osnovni cilj jeste daljnje unapređenje, odnosno intenziviranje provedbe Ustavnog zakona, posebice u područjima u kojima su uočeni nedostaci. A to su, sukladno izvješću uporaba pisma pisma i jezika nacionalnih manjina te zapošljavanje u tijelima državne uprave pripadnika nacionalnih manjina. I aktivnosti upravo u ova dva područja nisu rezultirale željenim učincima. Kao što svi znamo što kaže članak 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a to je da se ravnopravno na službenu uporabu jezika i pisma, ostvaruje na području jedinice lokalne samouprave kada oni čine najmanje jednu trećinu stanovništva te jedinice lokalne samouprave ili ukoliko je to pak propisano međunarodnim ugovorima ili Statutom jedinice lokalne samouprave. U vrijeme kad, kako je ovo izvješće za 2012. godinu, ja sam još u prošloj godini pripremajući se za ovu raspravu u ime Hrvatskog sabora, a zbog svih navoda koji su bili u javnom diskursu u RH vezano za prag manjina kojima se stječe pravo na uporabu jezika manjinskog i pisma, poslala upit svim parlamentima koji su članice vijeća Europe i preko Hrvatskog sabora, odnosno knjižnice Hrvatskog sabora dobila sam odgovor 31 predstavničkog i zastupničkog tijela država članica EU i država članica vijeća EU, se dakle uvjerili da Hrvatska zapravo ima jedno od najnižih pragova za uporabu službenog jezika i pisma. Stoga bih samo izdvojila za potrebe ove rasprave neke primjere koji su u našem susjedstvu, kao što je recimo susjedna Mađarska koja ima prag od 25%, dok recimo u Austriji, primjerice u Koruškoj, Gradišću i Štajerskoj gdje živi i Hrvatska nacionalna manjina, postoji odredba u nacionalnom Ustavu, odnosno u zakonodavstvu da će se i hrvatski jezik ravnopravno s njemačkim primjenjivati neovisno o postotku, odnosno u praćenoj zastupljenosti ukoliko Hrvati kao nacionalna manjina tamo žive. U Češkoj potreban je prag od samo 10% stanovnika određene jedinice lokalne samouprave da se izjasni pripadnicima nacionalne manjine i stoga ulice i javna mjesta i državne institucije obilježavaju se jezikom te manjine. U Makedoniji za to je potrebno 20%, u Rumunjskoj također 20%, a u nekim drugim primjerima zapadnih civilizacija kao što je primjer Velsa u Velikog Britaniji ili Frizije u Nizozemskoj, mislim da nema potrebe Ministar se referirao i na jedini dokument temeljem kojeg se utvrđuje obveza primjene jezika i pisma, a to je popis stanovništva i podsjetio je da smo zapravo te podatke dobili 17. prosinca 2012. godine. u 2012. godini i nad statutima jedinica lokalne samouprave koji je baš uvjetovan objavom rezultata popisa iz stanovništva, nije proveden, odgođen je za drugu polovicu prošle godine, podsjećam da su jedinice lokalne samouprave imale dužnost da u roku od 6 mjeseci usklade svoje statute s Ustavnim zakonom i Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina. Ovo što jednako tako brine iz ovog izvješća jeste konstatacija Savjeta za nacionalne manjine, a to je da je naglašen problem neujednačenog statutarnog uređivanja prava službene javne uporabe manjinskog jezika i pisma, odnosno neizvršavanja obveza ili usklađivanje na neodgovarajući način. Činjenica je da se broj postupaka pred upravnim tijelima jedinica samouprave u kojima su korišteni jezik i pismo nacionalne manjine i tijekom 2012. godine zadržao na iznimno niskoj razini, da nije zabilježen ni jedan slučaj korištenja manjinskog jezika u postupcima koje vode uredi državne uprave u županijama i da pripadnici nacionalnih manjina ne posežu za korištenjem tog prava, dapače skoro ga redovito odbijaju, posebno u sudskim postupcima. Ja samo mogu izraziti nadu da je to rezultat dobre integriranosti hrvatskoo društvo, a ne pokazatelj asimiliranosti nacionalnih manjina u hrvatsko društvo. Samo izvješće ima 18 glava, odnosno poglavlja i mislim da je potrebno staviti akcent i na neke druge stvari u izvješću kojima možemo biti znatno zadovoljniji, a to je zapravo područje odgoja odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina gdje je postignut visok stupanj provedbe Ustavnog zakona. Jezik je esencijalna komponenta identiteta, a identitet je proizvod književnosti i stoga i kao društvo moramo uložiti napor u očuvanje kulture, književnosti, povijesti jezika identiteta manjina, a koje su utkale svoj doprinos razvoju kulturi hrvatskog društva i države jer ukoliko to ne učinimo onda smo i kao društvo na gubitku i stoga zapravo pozdravljamo činjenicu da je u protekloj godini se povećao broj pripadnika nacionalnih manjina koji se obrazuju po nekom od ponuđenih modela, odnosno programa nastave na različitim razinama obrazovanja, a koje osigurava Ministarstvo Iz izvješća je jasno da su u tom smislu najbolje organizirane Češka, Mađarska, Srpska i Talijanska nacionalna manjina, ali zahvaljujući naporima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i kod romske nacionalne manjine bilježi se napredak, a posebno zahvaljujući programima stipendiranja svih pripadnika romske populacije uključene u srednjoškolsko i visoko obrazovanje. Program predškole za romsku djecu je prijekopotreban, daje dobre rezultate i morao bi biti obvezan za svu romsku djecu kao priprema za uključivanje u odgojno-obrazovni sustav. Kad smo kod pristupa sredstvima javnog priopćavanja, možemo se složiti s ocjenom savjeta za nacionalne manjine da ukupne aktivnosti sadržaji vezani za nacionalne manjine još uvijek nisu dovoljno medijski prezentirani te da treba povećati uporabu manjinskih jezika i osigurati veću zastupljenost manjinskih tema u programima HRT-a i hrvatskog radija. Ja bih tu dodala da se manjinske teme ne smiju svoditi na prikaz kulturnog amaterizma i očuvanje tradicijskih obilježja jer njihova medijska getoizacija ima još štetnije učinke. Iako govori u prilog pluralizmu medija u RH činjenica da su manjinske teme znatno zastupljenije u pojedinim lokalnim medijima nego u javnom servisu, možda govori i o nedostatnom ispunjavanju javnog servisa pa ako hoćete i primatelja državne potpore. Jedno od područja u kojima se ne bilježi napredak i nema željenih učinaka jeste zapošljavanje u tijelima državne uprave. Još uvijek je na snazi odluka o zabrani zapošljavanja još od prosinca 2009.godine i kada gledate ukupan broj u tijelima državne uprave neovisno o tome jesu manjina ili ne, on se smanjio s 2011.na 2012.a broj manjina je i dodatno pao tako da je on sa 3,41 pao na 3,37, a znamo da nam je cilj da imamo minimalno 5% zaposlenih pripadnika nacionalnih manjima u tijelima državne uprave jer naravno u jedinicama lokalne samouprave. Jednako tako u pravosudnim tijelima smanjuje se broj pripadnika nacionalnih manjina uz jedini pozitivan trend u Državnom odvjetništvu. Unatoč činjenici da javni natječaj za zapošljavanje u državnoj službi navode da se pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 22. Ustavnog zakona i to bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti pripadnosti postotak pripadnika manjina je trajno nizak, a o stanju u društvu ponajbolje i govori podatak Savjeta za nacionalne manjine koji je u 2012.godini primio predstavke pripadnika nacionalnih manjina koji ističu da ne mogu dobiti dobiti u struci iz razloga diskriminacije po nacionalnom porijeklu odnosno diskriminacije po političkom uvjerenju iako se u natječajima i pozivaju na članak 22. Ustavnog zakona. Ako se sjetite i izvješće o pojavama diskriminacije onda znamo da u RH je najčešća diskriminacija po spolu odnosno rodu a onda po nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti. Još jedna važna činjenica, a to je da se ovo izvješće odnosni i na prvih pola godine jednogodišnjeg predsjedanja RH desetljećem za uključivanje Roma od 2005.do 2015.te su pozitivni pomaci najvidljiviji u unapređenju položaja Romske nacionalne manjine i to na svim područjima, sustavno od uključivanja u obrazovni sustav, poboljšanja zdravlja i zdravstvene zaštite, povećanja zapošljavanja, poboljšanja uvjeta stanovanja od ulaganja u komunalnu i socijalnu infrastrukturu, nastavka sufinanciranja prostornih planova do legalizacije naselja. Posebna pozornost posjećivala se i očuvanje romske kulture, tradicije, jezika i običaja. U provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Vlada RH je i tijekom 2012.godine poduzimala mjere i aktivnosti u cilju što potpunijeg ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina te se može konstatirati zadovoljavajući napredak u većini područja. Unapređenju mjera kako sam uvodno spomenula pridonijela je i provedba akcijskog plana u kojem se navodi da je u velikom postotku od 87,5% mjera i i provedeno u 2012.godini i upravo iz tog razloga klub SDP-a će podržati ovo izvješće. U klubu SDP-a smatramo da je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina dobar normativni okvir za ostvarivanje cjelovite zaštite prava i klub SDP-a podržava Vladu u provođenju mjera i aktivnosti i to u punoj provedbi ovog Ustavnog zakona. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana kolegice. Imamo repliku poštovanog zastupnika Branka Vukšića. Izvolite. Uvažena kolegice Mulić, slažem se s većim dijelom vaše rasprave naročito s onim dijelom kada ste govorili o manjima i medijima. Ustvrdili ste da manjinske teme nisu dovoljno prisutne na HRT-u, moram vas upozoriti da na HRT-u mnogo toga je nedovoljno prisutno naročito ono što je životno i mnogo toga se u programima HRT-a tek ispunjava kako bi se zadovoljila forma. onda kada ste govorili o tome na koji način se manjine u Hrvatskoj predstavljaju to je uglavnom kroz ples, slikanje, štrikanje, kukičanje, crtanje i prigodičarske manifestacije. I na to ste upozorili, opasno je i getoiziranje na čemu nažalost i neke manjine same inzistiraju. Tako da jedan od najvažnijih segmenata, a ono o čemu smo jutros govorili u hrvatskom društvu su sasvim sigurno mediji, a za nas ovdje u Hrvatskome saboru

jedan od temelja demokracije, a onda i zaštiti manjima što se s vama u potpunosti slažem. Zahvaljujem se. Pa kolega ja bi se zapravo s većinom toga što ste izrekli složila osim sa konstatacijom, a to su i predstavnici nacionalnih manjina osam njih sjedi u Hrvatskom saboru, tada pojedine nacionalne manjine same teže getoizaciji bilo koje vrste pa tako tako i medijskoj. HRT ima odlične manjinske emisije koje imaju dugogodišnju tradiciju, ali zaista je činjenica da i svodimo na kulturni amaterizam, običaje i ostalo. Mislim da bi manjinske teme u smislu najboljih mogućih primjera i primjera i njihovog doprinosa hrvatskom društvu trebale se protkati kroz sve emisije posebno kroz emisije informativnog programa. I smatrala sam da je nužno da to istaknem jer da je to i moj doprinos odnosno doprinos kluba SDP-a poboljšanju prikaza manjina odnosno i u smislu pozitivne kritike ili konstruktivne kritike i na HTV. Hvala. Pa pohvaljujem inicijativu gospođe Mulić i dobro je, rekli ste na početku svoje rasprave oko usporedbe i ovom upitu koji ste poslali prema dakle parlamentima ispred zemlja Vijeća Europe i odgovoru koji ste dobili. Jer uvijek realnu sliku o stanju društva i stanju razvoja društva koje imate zapravo možete dobiti uspoređujući sa drugima i zato kažem pohvaljujem vaš pristup da smo se zapravo pokušali na tom polju usporediti sa drugima i dobili informaciju o tome kako stoji sa pravima jezika nacionalnih manjina. Osobito imajući u vidu a ne tako davne zahtjeve neke od političkih opozicijskih opcija da sa te strane snizimo standarde koje tu smo uspjeli dostići. Budući da vrlo često i kada nas mediji prate onda dosta kratke imaju tonske izvatke oko toga što i kako ste rekli, pa se tu vama potkrao jedan lapsus. Naime, rekli ste da je Hrvatska jedna od zemalja koja ima najniži prag u tom, u pogledu dakle korištenja prava jezika, jezika, dakle i pisma nacionalnih manjina. Ona ima jedan od najviših pragova ali jedan od najnižih standarda na žalost u tom pogledu, pa čisto da vam netko ne izvuče ovaj tonski izvadak pa da zapravo stvari okrenu u krivo, a inače imali ste vrlo iscrpnu raspravu i zahvaljujem vam na tome. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Melita Mulić. **Mulić, Melita (SDP)** Hvala kolega Rađenović i posebno hvala na ovoj korekciji. U prilog povećanju kvalitete javne rasprave kako u ovom Domu, u Hrvatskom saboru tako i u hrvatskom javnom, odnosno i medijskom prostoru. Mislim da je nužno da kao političarke i političari operiramo prvenstveno argumentima. I stoga sam tražila podatke, a kako zapravo se ne bi koristili i različitim površnim neimenovanim ili nepovjerljivim izvorima, dakle da se sva predstavnička tijela očituju u tome, a kako bismo mogli donijeti određene zaključke i kako bismo ja se nadam i kako bi to moglo i doprinijeti i očuvanju dosljednosti pa i kod određenih političkih stranaka u Hrvatskoj. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. Na redu je klub IDS-a i poštovani zastupnik Furio Radin,

Klub IDS-a naravno će podržati ovo izvješće. Ono je konkretno i ukazuje na čitav niz problema i kao takav normalno on se mora podržati. Nekako nas to asocira na ono ako izvješće uspoređujemo sa operacijom operacija je uspjela, a sad ćemo govorit malo o pacijentu da li on preživljava i u kojem se stanju pacijent nalazi. ovo izvješće je dobro zato što je ukazalo na cijeli niz problema koji doista postoje i koji nisu naravno dobri. Ali nitko od nas ne misli da se tako bitno pitanje za ova područja i kad mislim i kad govorim o ovim područjima govorim o područjima koje se danas zovu regija. Znači, o o bivšoj Jugoslaviji. Ovo pitanje na tom području u toj regiji je uvijek podcijenjeno. Ono je vrlo važno i vrlo bitno za odnose među ljudima i vrlo bitno i za odnose među narodima. Otvorit ću jednu zagradu ovdje, malo se govori o tome, ali ja želim biti iskren do kraja i želim reći do kraja ono što mislim. Imam dovoljno godina da budem iskren. Kad idete brojati koliko nedostaje pripadnika nacionalnih manjina na popisima stanovništva između 1948., valjda je prvi bio 1948. ili 1945. i danas, vidjet ćete da nedostaje na popisima stanovništva više od milijuna pripadnika nacionalnih manjina samo ako se broje Srbi, Talijani i Nijemci. Ako se dodaju još i druge nacionalne manjine ta brojka se i povećava. To je negdje oko jedne četvrtine današnjeg stanovništva Hrvatske. I kada mi govorimo o tome zašto se posvećuje. Znate ima i nervoznih ljudi u Hrvatskoj koji stalno postavljaju pitanje pa šta žele te nacionalne manjine, pa zašto bismo se trebali njima baviti, pa zašto stalno gnjave, zašto. Teško je odgovoriti nama iz nacionalnih manjina na to pitanje, ali međutim ja ću pokušati odgovoriti jednom rečenicom. Zato što bi nas trebalo biti danas puno više nego što nas ima. Kada uvaženi stručnjaci ustavni, ja ću reći i ime kažem nema razloga skrivati, u nastupima na primjer prof. Smerdel dobra nastojanja Vlade, bolje rečeno četvorke na vlasti da promijeni Ustav i da Ustavni zakon o nacionalnim manjinama doista pretvori u Ustavni zakon što on danas nije. On se zove Ustavni zakon, ali to je jedan organski zakon koji ima naravno i jedan nedostatak pod pod navodnicima, da jako liči na ustavne zakone zato što se mora donositi sa dvije trećine glasova. Ali međutim, jasno piše u Ustavu da se taj, Ustavni sud može dovesti u pitanje bilo kada. I to je napravio kada je 3 mjeseca prije izbora promijenio izborna izborna pravila totalno izvan svake prakse i svake tradicije i onoga što piše u Ustavnom zakonu o provedbi Ustava. Zašto je to mogao napraviti Ustavni su? Ne samo zato što je takav Ustavni sud, nego i zato što je to organski zakon. Ali kada doista u prijedlozima promjene Ustava doista se želi napraviti nešto dobro i to je da taj Ustavni zakon postaje dio ustavne materije. Znači, da se skine ta odredba da on se donosi kao organski zakon, onda odmah se svi dižu na noge i uvaženi stručnjaci kažu da bi to onda cementiralo postojeće stanje. Prevedimo. Cementiralo bi položaj nacionalnih manjina koje bi ostale nacionalne manjine. Ne bi ih se postepeno izbacilo ulteriorno iz popisa stanovništva, nego one bi i dalje mogle živjeti kao nacionalne manjine kolektivno i individualno. Cementirala bi se njihova prava. Želio sam to reći jer nitko nije odgovorio na tu raspravu, a ta rasprava je krajnje opasna krajnje opasna pogotovo kad se dovodi u vezu i sa time da je OESS i to je u istoj toj raspravi rečeno da je OESS početkom devedesetih godina uvjetovao od Hrvatske da se donese prvi Ustavni zakon. Ja sam uvijek mislio da se taj prvi Ustavni zakon koji se zvao o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina donio zato što je to se osjećala, zato što se osjećala potreba da se on odnese. Ali izgleda da u nečijim svijestima to nije tako. Dvije stvari padaju odmah u vidokrug naše percepcije kada gledamo to izvješće jer je pitanje koje si mi moramo postaviti kada je, kad gledamo suštinu a ne formu ovog izvješća. O formi sam već govorio i reko sam glasat ćemo za ovo izvješće. Ali kad govorimo o suštini glasat ćemo za jer ukazuje na probleme. Kad gledamo na probleme i kad se pitamo koliko normalno danas u Hrvatskoj žive nacionalne manjine jer je to pitanje koje si moramo postaviti kada govorimo o tom izvješću i kada govorimo o provođenju Ustavnog zakona nacionalne manjine. Da li nacionalne manjine žive i u kojoj mjeri žive normalno kao ostali građani na osnovi pozitivne diskriminacije i posebna prava koja im daje između ostalog i Ustavni zakon o nacionalnim manjinama. Onda odmah percipiraju se problemi vezani uz uporabu jezika. Ja ću govoriti samo o nekim neuralgičnim točkama. Jedna je ta Jedna je ta da se u Općinskim sudovima provele su se samo dvije rasprave, vođena su samo dva postupka bolje rečeno na jezicima nacionalnih manjina. Dok je u 2014. slučajeva odbijena rasprava na jezicima nacionalnih manjina od samih pripadnika nacionalnih manjina. Gledajmo sad teritorijalno, bolje rečeno nacionalno ali od toga se je, to implicira i teritorijalnu pripadnost. 212 postupka od tih 214 predloženo je u Istri, je, znam da su bili u Istri. Predloženo je kad se ticalo rasprave na talijanskom jeziku, kad se odnosilo odnose se na srpski jezik. Pitat ćete se zašto je to tako. To je tako zato što nigdje drugdje osim u istarskim sudovima, u hrvatskim sudovima u sudovima u Istri ne nude se rasprave na jeziku manjina, na talijanskom jeziku. Nude se i tamo gdje živi srpska nacionalna zajednica, ali vidimo koliko puta. Dva puta. Zašto je to tako? Zato što vraćam se na pitanje prije, vraćam se na pitanje da li je danas u kojoj mjeri je normalno živjeti kao nacionalna manjina i odmah dajem jedan odgovor koji je, koji vama dajem na razmatranje i to je da je negdje normalno a negdje nije, negdje je više normalno, negdje manje normalno. U Istri je to više normalno. Negdje drugdje je to manje normalno. Ali zašto pripadnici nacionalnih manjina kad im je nuđeno i od moje nacionalne manjine, kad im je nuđeno da vode raspravu na svom materinjem jeziku zašto odbijaju? Odbijaju se jer nalazeći se u odnosu sa državnim institucijama smatraju da će to biti otežavajuća okolnost, smatraju da ako će još kad netko ide na sud i kad netko ima raspravu već ima problem. I sada ako još doda još jedan drugi problem i to je vodit ćemo postupak na talijanskom jeziku ili na srpskom jeziku onda smatra da će to biti otežavajuća okolnost. Neću komentirati. To dajem vama na raspravu i na mogućnost da komentirate tu činjenicu. Ista je stvar kada se tiče, kada govorimo o osobnim iskaznicama. Osobne iskaznice u 2011. godinu Talijanska nacionalna manjina je tražila, pripadnici tražili su 2319 iskaznica na talijanskom jeziku i na talijanskom jeziku, Srpska nacionalna manjina 62, odnosno 81. Mađarska nacionalna manjina 31, odnosno 23. Češka nacionalna manjina 18 iskaznica, odnosno 28. Rusinska nacionalna manjina 4 odnosno 1. Slovačka niti Zašto je to tako? Također nije na meni da dajem odgovor. Htio bih da stranke daju odgovor na to pitanje. I dođemo na školu. Škola je uzeta kao primjer dobrog kao primjer dobre prakse u svim govorima i na svim odborima. Ja ću govoriti u ovom slučaju samo o dva, vrlo kratko o dva problema. Jedan je problem registracije ili škola škola nacionalnih manjina. Od 1990. godine samo škole koje su postojale prije rata, znači prije osamostaljenja, prije devedesete godine samo te škole su danas registrirane kao škole nacionalnih manjina. Niti jedna škola Srpske nacionalne zajednice nije registrirana kao škola na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Također ja sam zadnja osoba koja bi trebala odgovoriti na pitanje zašto je to tako. Kada se i to je drugi i zadnji problem o kojem ću govoriti sada. Kada govorimo o Talijanskoj nacionalnoj manjini onda po prvi put prošle godine od 1945. godine i to će se nastaviti izgleda i sada po odgovoru koji ministar Jovanović mi je dao na zastupničko pitanje po prvi put za upis srednje škole na talijanskom jeziku iz osnovnih škola također na talijanskom jeziku ne vrednuje se talijanski, nego se vrednuje hrvatski jezik. Po prvi put od 1945. Zašto je to tako? Mi ne, To je toliko nelogično da mi ne želimo niti to kvalificirati, niti definirati to pitanje. Ja samo kažem da je materinji jezik Talijana u Hrvatskoj talijanski, da je srednje škole su na talijanskom jeziku, osnovne škole su na talijanskom jeziku i da je logično da se vrednuje talijanski jezik. Također, na državnoj maturi talijanski jezik je također na državnoj maturi ali budite brži poslije jer u 11 i pol moram otići. Također, na državnoj maturi Također, na državnoj maturi vrednuje se hrvatski jezik, a talijanski samo opcionalno.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa meni je drago da ste kolega Radin na početku svog izlaganja zapravo otvorili po meni ključno pitanje, a to je potreba promjene Ustavnog zakona. Puno smo o tome i ranijih godina raspravljali da bi zapravo ne samo u pravno-formalnom smislu ili kako ste ga vi nazvali ustavnom jel' trebalo ovaj zakon doraditi i dati mu tu težinu nego zapravo i u sadržaju. Raspravljajući ranijih godina o ovom zakonu uvijek me iritirala jedna činjenica, a to je da vi ne možete za ovaj zakon kazati da li se provodi ili se ne provodi. Nikad u izvješćima o provedbi ovog zakona nismo imali takve konstatacije. Ja ne znam da li je to, rekli na pitanju dakle sudskih rasprava, želja nacionalnih manjina ili nije ali postoji argument i zašto je to tako. Prema tome, to se da i zakonski urediti. Dakle, ne možemo iz godine u godinu bilježiti u ovom izvješćima da su postignuti napretci. Jer ako već 10, 11 godina pišemo da smo na tom planu napravili napredak onda gdje bi mi to bili? Dakle, očito postoji problem u zakonu. I ono što još želim na kraju reći, ovaj zakon i predviđa određene sankcije, međutim kad su u pitanju jedinice lokalne ili regionalne samouprave koje ne poštivaju odredbe, naglašavam Ustavnog zakona, mi de facto nemamo nikakvih poduzetnih sankcija. Ja znam da je ovaj zakon bitno politički zakon ali on je isto tako i pravni zakon. I ako se mi stalno dakle vadimo na politiku da se ne držimo prava to je jako opasno posebno za pozicije nacionalnih

Uvaženi kolega Radin vi ste u svojoj raspravi načeli puno važnih tema. Govorili ste posredno i o identitetima, govorili ste o tome da je milijun pripadnika nacionalnih manjina nedostaje od sredine '40-ih ili kraja '40-ih prošloga stoljeća pa do danas. Puno je lakše razgovarati, raspravljati ali i živjeti u zajednici ako nam nacija i vjera nisu jedini identitet, daleko puno. Puno smo tolerantnije društvo ako nam nacija i vjera nisu jedini identitet ili ako nisu toliko prevladavajući identiteti nacija i vjera da potiskuju sve ostale identitete. Znate da su najuskogrudniji ljudi koji imaju samo jedan identitet. Bilo bi jako dobro da se otvore pametne, a to ovisi o nama koliko smo pametni, ali i rasprave hladne glave kad se raspravlja o tome jer one su onda korisne za čitavo društvo. Govorili ste o tome da neki pravni stručnjaci govore kada bi se donio Ustavni zakon tada bi se zacementirala prava manjina. Pa prava manjina treba poboljšavati, ne zacementirati postojeća, a poboljšavati neka druga prava koja danas nemaju. Tako dugo dok ćemo se bojati prava nacionalnih manjina tako dugo ćemo biti uskogrudno društvo, društvo nejednakih pa ćemo nekad i pretjerivati kako bi iskupili sebe u pravima nacionalnih manjina. Hvala lijepa. Da, doista ako bi se čovjek ograničio samo na jedan identitet bio bi jednodimenzionalan i o tome su već govorili veliki filozofi kao …/Govornik I slažem se vama, npr. mi imamo mnogo drugih identiteta. Budući da sam govorio kao član kluba IDS-a reći ću da postoje i regionalni identiteti. Mi imamo 25 tisuća ljudi koji se prepoznaju samo u regionalnom identitetu npr. Što se tiče zacementiranja nisam siguran da stručnjaci o kojima sam govorio prije da razmatraju problem tako da žele unaprijediti prava prava nacionalnih manjina. Žele jednostavno ne cementirati njihov položaj. Znači, da nacionalne manjine u ime jednoga hipotetičnog društva građana jel'da jednostavno da oni nestaju. Zato što kad se mora napraviti društvo građana zna se jel'da da se ne mora otvoriti nova radna mjesta, ne moraju se što ja znam unaprijediti zdravstvo itd. i druga prava nego mora se početi od nacionalnih manjina, oni su prvi na udaru, oni najprije moraju nestati i onda imamo sigurno dobar temelj da se uspostave građanska društva. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Radin dotakli ste malo medicinsku terminologiju pa ste rekli da je operacija uspjela, a pacijent umro. To je ono … /Upadica se ne razumije./… Ne znate, dobro prihvaćam. Ali ne daj Bože da bi bilo tko umro, naravno. Daj Bože svima dobro zdravlje ali da žive normalno kao što ste vi rekli, puno puta ste to ponavljali pa je i meni to zapelo za uho. A što to znači normalno? Normalno znači jednu pristojnu egzistenciju za svaku obitelj ja govorim u tom smislu sa svojega područja gdje poznam u mom kraju i nacionalne manjine bave se mnogi sa poljoprivrednom proizvodnjom i uistinu iste tegobe su ih zatekle, naime mnogi su propali, bili su izuzetno uspješni. To sigurno nije dobro, nije ni normalno. Drugo, dostupno školstvo isto takvo je preduvjet jednog normalnog življenja. Ove najave ukidanje malih škola spod određenoga broja ne pridonosi takvom normalnom životu. Treća stvar, što se tiče prometne infrastrukture, svjedočimo da brojni ljudi žive u tim ruralnim područjima gdje su slabija prometna povezanost a povezanost a ono smanjivanje sredstva ŽUC-eiva, županijskim upravama za cesta sigurno onda doprinosi i govorili ste i sami o zdravstvenoj zaštiti, koja dakle zahtjeva poseban interes. Ja mislim da treba pozornost usmjeriti i u tom smislu glede normalnog življenja. Hvala lijepo. Nisam vidio da li želite? Izvolite poštovani zastupniče, odgovor na repliku. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. I s vama se slažem i hvala što se upotpunili kvalitetniju moju raspravu. Hvala.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Radin u svojoj raspravi dvojili ste se od toga zašto nisu ispiti na talijanskom jeziku i zašto sudske rasprave se ne vode na talijanskom jeziku kad se odbijaju. Ja bih samo htio reći da u ovom izvješću sveobuhvatno je predstavljeno i sve drugo koje čini relevantnim pokazateljima onoga što vas muči pa prema tome u popisu stanovništva, kućanstva i stanova izjašnjavalo se i o tome koji jezik se koristi u kućanstvima ili koji jezik osobno koriste. Prema materijskom jeziku 95,60% osoba reklo je da im je materinski jezik hrvatski a za 1,23% osoba materijski jezik je srpski. Udio osoba sa nekim drugim materinjim jezikom pojedinačno je manji od 1%. vjerojatno iz toga se izvlači i pouke i stvari koje su u praksi jednostavne da na materinjem jeziku budu i ispiti kao i rasprave. Sve drugo o tome imate na strani 59.ovoga izvješća koje sveobuhvatno govori o vjerskoj pripadnosti o svim drugim stvarima koje relevantno pokazuju da i Ustavni zakoni ima svojih određenih prava koje daje nacionalnim manjinama ali ima i onih ograničenja koja sigurno ne mogu biti implementirana prema svim nacionalnim manjinama ili moraju imati određeni postotak u društvu.

čiji je materinji jezik talijanski odbilo je da se rasprava vodi na talijanskom jeziku. Znači, nisam govorio o ukupnoj populaciji. Normalno da u ukupnoj populaciji manjine su manje od većine ne, mislim to je, drago mislim to je, drago mi je da ste me na to podsjetili ali to je tako jel da i to tako mora biti jer inače ne bi bile manjine ali međutim pripadnici manjine odbijaju i na tome sam zasnivao moju raspravu. Poštovani zastupnik Ante Babić replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Radin, vi ste u svojoj raspravi govorili ono što je govorio gospodin Đakić a vezano je za poboljšanje uvjeta nacionalnih manjina kao i mogućnost vođenja rasprava na sudovima na materinjem jeziku. No u izvorišnim osnovama hrvatskog Ustava nabrojene su 22 nacionalne manjine i ja sad ne znam kako bi to izgledalo kada bi bila mogućnost da se na svim jezicima nacionalnih manjina mogu voditi rasprave na sudovima znajući da je uz ne znam, administratora i stranke u postupku kojih može biti i više i dovođenje svjedoka i vještaka da se to baš vodi na tom jeziku, mislim da bi bilo dosta teško. Ne znam je li moguće dostići tu razinu i je li vam poznato igdje u svijetu sličan slučaj? Evo Da, odgovor na repliku, poštovani zastupnik Furio Radin. **Radin, Furio (Nezavisni)** Pa u Istri se trudimo, znate kako? Tako da je jezik manjine postaje jezik društvene sredine. moja manjina je danas vrlo mala, jel ima pripadnika u Istri, više od 50% ljudi u Istri govorili talijanski jezik, znači mogu se postići ti uvjeti na način da se dugo žive zajedno i da se dugo živi zajedno u miru i da se bude tolerantni, jel i da se naravno jezik manjine ući u hrvatskim školama što je u Istri. Evo ja ću reći, ja sam bio vrlo obazriv pa sam bez obzira je li digao pločicu ili javio se za repliku, dao da poštovani zastupnik Furio Radin replicira, to vrijedi za buduće za sve zastupnike u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Sada nastavljamo sa raspravom po Klubovima zastupnika. Na redu je HNS, Hrvatska narodna stranka i poštovani zastupnik Veljko Kajtazi. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre s pomoćnikom, poštovani kolegice i kolege. Nadam se kako smo svi ovdje prisutni svijesni bogatstva koje nacionalne manjine doprinose našem društvu i zemlji. Nebrojeno puta čujem kako izdvajanje velikih sredstva za promicanje prava, identiteta te tradicije nacionalnih manjina nepotrebno, posebice u ovim vremenima kada proračunskog novca nema za rasipanje a mjere štednje provode se gotovo u svim resorima. Upravo suprotno, u takvim kriznim vremenima potrebno je pronicati i poboljšati brigu za nacionalne manjine jer brigom prema onim malobrojnim te često društveno diskriminiranima, pokazujemo snagu i razinu demokratičnosti našeg društva i zemlje u kojoj živimo. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih za potrebe nacionalnih manjina, temeljni je dokumenat koji objedinjuje čitavu godinu rada svih državnih službi po pitanju ostvarivanja prava nacionalnih manjina u RH. Iz izvješća je vidljivo kako u 2012. godini u svrhu provedbe Ustavnog zakona utrošeno je ukupno 133 milijuna i 500 tisuća kuna. Na prvi pogled velika svota, ali kao pripadnik i zastupnik nacionalnih manjina u Saboru mogu potvrditi kako u mnogim područjima briga o nacionalnim manjinama manjka veliki broj sredstava dok u nekim drugim resorima novci ne budu uputpuno iskorišteni. Iz tog razloga potrebno je naglasiti važnost dobre preraspodjele i kategorizacije novčanih sredstava kako bi ono u što većoj mjeri došlo do svojih krajnjih korisnika. Iz izvješća uistinu proizlazi vidljiv napredak na područje od obrazovanja, kulturne autonomije, stambenog zbrinjavanja te povratka kao i uspješno procesuiranje motiviranih kaznenih djela posebice u usporedbi sa podacima iz prijašnjih godina. U ime kluba HNS-a podupirem ovo izvješće s obzirom da smatram kako se situacija na području i briga nacionalnih manjina iz godine u godinu poboljšava, naravno u skladu sa trenutačnim mogućnostima i postavljenim proračunskim ograničenjima. Uz ostale pozitivne pomake na područje brige o nacionalnim manjinama posebice bih izdvojio činjenicu kako je kroz 2011. i 2012. godinu provedena velika većina mjera, oko 86% iz Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Radi se uistinu o zadovoljavajućem postupku te se nadam kako će i ostatak mjera provesti u što kraćem roku. I dok postoji pravo manjinskog stanovništva na upotrebu jezika i pisma u pravosuđu te izrada osobnih dokumenata na manjinskom jeziku iznenađuje još uvijek nizak postotak građana koji su iskorištavaju takve mogućnosti. Nadalje, što se tiče očuvanja tradicijskih naziva i oznaka te upotrebi znamenja i simbola nacionalnih manjina, nisu uočene značajnije nepravilnosti tokom 2012. godine. Vezano za područje službene i javne uporabe jezike i pisma nacionalnih manjina, uglavnom zbog kašnjenja rezultata popisa stanovništva iz 2011. godine, nije bilo većih promjena u području prava nad dvojezičnosti. Kako je za očekivati da bi u Izvješću za 2013. godinu moglo biti više raspravi na ovu temu, želio bih naglasiti da se kao pripadnik i zastupnik nacionalnih manjina u potpunosti zalažem za potpunu primjenu Ustavnog zakona u tom području. Volio bih da ne mora niti u jednom djelu kritizirati spomenuto izvješće, ali kao zastupnik nacionalnih manjina dužnost mi je upozoriti na određene dijelove za koje smatram da mogu i trebaju biti unaprijeđeni. Iako se obrazovanje na jeziku određenih nacionalnih manjina uspješno provodi već niz godina, želio bih se osvrnuti na problematiku obrazovanja unutar romske nacionalne manjine s obzirom da upravo unutar ove nacionalne manjine nailazimo na najveće poteškoće u samom obrazovnom procesu. U mnogim sredinama pokrenut je program predškole kako bi se djeca Romi lakše uključili u obrazovni sustav. Nažalost, veliki broj djece još uvijek ostaju izvan tog programa što značajno umanjuje njihovu sposobnost za uspješno pohađanje osnovnoškolskog obrazovanja. Za svaku je pohvalu sve veći broj djece pripadnika romske nacionalne manjine koji upisuju osnovnu školu, a podaci o napuštanju obrazovnog procesa i dalje su poražavajući. Ukoliko u priču o napuštanju obrazovnog procesa uvrstimo i rodnu dimenziju, podaci su jako zabrinjavajući. Iako promjene dolaze teško, potrebno je pružiti maksimalne napore kako bismo izmijenili negativne prakse po pitanju obrazovanja djevojčice unutar romske zajednice. Nadalje, zbog ograničenih sredstava nismo u mogućnosti angažirati više romskih pomagača u nastavi što bi značajno pomoglo u obrazovnom procesu djece romske nacionalne manjine. Upravo taj projekt pokazao se kao uspješnica u obrazovnom procesu djece romske nacionalne manjine te se nadam kako ćemo ga u budućnosti moći financirati u opsežnijem obimu. Broj studenata pripadnika romske nacionalne manjine ostaje izrazito nizak bez obzira na određene beneficije koje se nude studentima romske nacionalne manjine. Nužno je snažnije poticati srednjoškolsko i visoko obrazovanje jer jedino na takav način možemo stvoriti lidere unutar zajednice, a to je ključ dugoročnog razvoja, ne samo romske zajednice, već i drugih manjinskih zajednica. Nekoliko puta sam spomenuo potrebu snažnog poticanja obrazovanja i prekvalifikacije odraslih. S obzirom na veliku ovisnost o naknadama za nezaposlene i socijalne pomoći koja je prisutna unutar romske zajednice, trebat će dugi niz godina da se beneficije obrazovanja današnje djece preslikaju na čitavu zajednicu dok u međuvremenu obrazovanjem odraslih možemo djelomično smanjiti prisutnost spomenutih problema. Obrazovanje određenog postotka odrasle populacije te pronalaskom adekvatnog zapošljenja donekle možemo prekinuti začarani krug neobrazovanosti, nezaposlenosti i raširenog siromaštva unutar zajednice. Naravno, da će u ovom vremenu sveopće krize teško biti novih radnih mjesta te upravo stoga u suradnji sa ministarstvima, institucijama te uz potporu europskih fondova treba inzistirati na ovim oblicima samozapošljavanja poput manjinskih zadruga koje već postoje u nekim dijelovima RH. Vezano za temu zapošljavanje, unatoč općoj zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika, smatram kako nije korektno da se broj zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u najvećem dijelu institucije nije ni približno postotku propisanom Ustavnom zakonu koji iznosi 5%. Institucije bi svakako trebale voditi više računa o Ustavnom zakonu prilikom zapošljavanja novih službenika. Nadalje, u 2012.godini više od 16 milijuna 400 tisuća kuna iz proračuna lokalnih jedinica potrošeno je na financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ukupno 19 hrvatskih županija. Iako su vijeća nužna tijela koja se bave manjinskom problematikom kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou, često puta vijeće i predstavnika manjkaju osnovna sredstva za rad poput prostora u kojem bi redovno obavljali svoje sastanke, što bi se u suradnji nadležnih institucija te lokalnih i regionalnih samouprava svakako trebalo promijeniti. Htio bih pohvaliti suradnju MUP-a i nacionalnih manjina u RH, iako iako još uvije postoje izuzeci na području etničkih motiviranih kaznenih djela i postupaka vezanih za diskriminaciju, situacija se značajno poboljšala. Romska nacionalna manjina i dalje ima problema s određenim pripadnicima zajednice koji nemaju reguliran boravak na teritoriju RH što je direktna posljedica statusnih pitanja državljanstva. Kako je prošle godine došlo do promjene Zakona o strancima koji je postrožio postupanje prema pojedincima koji nemaju reguliran status boravka još jednom bi apelirao na bi apelirao na MUP da i druge nadležne institucije da se što prije riješe statusna pitanja određenih pripadnika nacionalnih manjina koja unatoč tome što već što već godinama žive na teritoriju RH nemaju reguliran status boravka niti valjane dokumente druge države iz regije. 18 glava izvješća posvećena je provedbi Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeće za uključivanje Roma. Iako pripadnici svih nacionalnih manjina doživljavaju egzistencijalne i diskriminacijske probleme Romi su posebice pogođeni uzmu li obzir opće stanje u obrazovanju, stanovanju za rashode socijalne skrbi. Mislim kako su akcijski planovi nužni te iz tog razloga pozdravljam novu Nacionalnu strategiju za uključivanje roma 2013.-2020.koje je izradio Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za koje se nadam da će biti uspješnija. Na području zdravstva još uvijek je potrebno povisiti standarde u zdravlju Romske dojenčadi i djece što uključuje programa cijepljenja te ostale zdravstvene mjere. Iako je vidljiv napredak kod provođenja zdravstvene edukacije roditelja sa ciljem poboljšavanja zdravstvenih navika, zdravstvenih standarda među Romskom populacijom u većini se slučajeva u velikoj mjeri ispod razine ostalog stanovništva. Vezano za zapošljavanje HZZZ provodio je program stvaranja preduvjeta za osposobljavanje i zapošljavanje Roma. S obzirom na izrazito nisku zaposlenost nekoliko sam puta apelirao na HZZZ-u i lokalne samouprave na povećanje kvota financijskih javnih radova kao i produžetak roka na koji se angažiraju. Javni radovi često puta ostaju jedina alternativa nezaposlenosti imajući u vidu tešku gospodarsku situaciju, ali i promjeni zakona primjerice u području skupljanja sekundarne sirovine. Stanovanje još uvijek ostaje bolna točka Romske manjine. S obzirom da u većini romskih naselja još uvijek ne postoji niti osnovna infrastruktura, a često puta čitave obitelji žive na nekoliko metara kvadratnih neprikladnog prostora. Hrvatska je nažalost napravila jako malo pri povlačenju sredstava iz predpristupnih fondova te se nadam da će se u narednom periodu sa povećanjem sredstava porasti iskorištenost fondova. U području stanovanja potrebna je suradnja svih nadležnih ministarstava, lokalne i regionalne samouprave s obzirom da su naselja često locirana na zemlji u državnom vlasništvu što predstavlja problem posebice sada u procesu legalizacije nekih naselja. Nadam se da će nedostaci iz prijašnje strategije biti popravljeni te da ćemo zajedničkom voljom i snagom dodatno poboljšati stanje unutar Romske zajednice u RH jer samo na takav način doći će do uspješne integracije i napretka našeg društva. Želio bih zaključiti ovo izlaganje te još jednom skrenuti na problem raspodjele i kategorizacije sredstava namijenjenih nacionalnim manjinama u RH. S obzirom da se radi o velikim sredstvima mislim kako je potrebno spriječiti najmanju zloupotrebu sredstava. Uspješnim nadziranjem provedbi financijskih projekata možemo legitimno opravdati utrošena sredstva ali i osigurati da ona uistinu dođu do krajnjih korisnika kojima su namijenjena. Jedino na takav način uistinu ćemo moći pripadnicima nacionalnih manjina ali i očuvati povjerenje svih poreznih obveznika. Hvala. Poštovani kolega u svojoj raspravi govorite kako su čak više od 86% svih mjera iz akcijskog plana u pogledu ostvarivanja prava nacionalnih manjina prihvaćena odnosno provedena ali dajete veliku zamjerku i to možda i s pravom u pogledu nedovoljnih novčanih sredstava kako bi sve mjere uistinu i saživjele. Međutim u vremenu krize to je problem i većine i manjine. Ali ono što mi se čini posebnim važnim, a što i sami niste propustili istaknuti da osim zakonodavnih rješenja nešto što je još važnije od toga to je politička klima u kojoj se ta prava ostvaruju. U svakom demokratskom društvu manjinska prava danas ona odražavaju demokratsku svijest jednog društva, jedne države političke kulture i mora nam biti svima ovdje jasno kada su prava manjine ugrožena je i većina. Zato srećom imamo i danas uvedene u škole i građanski odgoj gdje je potrebno učiti i većinu o takvim jednim pravima jer ono što je i u EU parlamentu i desnici, centru i ljevici zajedničko istom tom centru da se o takvim pravima da se takva prava nisu nikada problem njihovih međusobnih rasprava, nego dapače kad se radi o tim temama unisonost je zagarantirana. Ali mi se čini, i to je vidljivo, neke marginalne političke grupe koje dižu glas i u Hrvatskoj i još više čini mi se u Europi, a mi ih moramo ovdje svi zajedno u Hrvatskom parlamentu prepoznati da neki imaju takav politički dominantni diskurs pred svake izbore gdje se govori da su manjine ovdje gosti. I onda odu u tuđinu i tamo žele biti domaćini. Mi to ne možemo sebi dozvoliti. Ponavljam, kada je ugroženo bilo koje pravo, ljudsko pravo, ugroženi smo svi. **Zgrebec, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega vi vrlo dobro znate da ja dolazim iz Međimurske županije u kojoj živi najviše Roma u RH pa ću samo pa ću samo se osvrnuti na neke dijelove vašeg izlaganja. Prije svega odnosi se na obrazovanje. Slažem se s vama, vidim da ste i vi uočili problem ali možda bi ipak to trebalo i na razini romske zajednice čvršće se pozabaviti tom problematikom. Obrazovanje je jedan od preduvjeta za doista pravu integraciju Roma u našu zajednicu. Međutim, Međimurska županija to ne može sama. Zato smo u HDZ-u već predlagali da ne može samo sada ministrica i potpredsjednica Vlade biti uključena u problematiku Roma već je nužno da se uključi ne preko savjetnika ili neke treće po hijerarhiji da nekog ne uvrijedim osobe iz Ministarstva znanosti i obrazovanja da mora biti resorni ministar izravno uključen u tu problematiku, da je dobro poznaje i da se njome ozbiljno pozabavi. Županija to ne može sama. Međimurci su vrlo tolerantni, znate. Možda je i to jedan od razloga što se Romi kod nas dobro osjećaju. Naravno svi smo mi pripadnici iste zajednice, svi smo mi Međimurci i Međimurke, međutim očito nemamo svi ista prava i obveze. Zato moramo znati da i pripadnici romske nacionalne manjine imaju sva prava kao i svi ostali ali jednako tako moraju izvršavati i svoje obveze koje nažalost, vi to dijelom i znate, ne ispunjavaju. Što se tiče programa za Rome, dakle ono se mora pozabaviti i onim segmentom koji se odnosi na rano napuštanje škole, na problem zašto prije svega vi ste spomenuli djevojčice, one očito nakon 6. ili 7. razreda … /Upadica Zgrebec: Hvala lijepa./… Dozvolite da završim rečenicu, odlaze iz škole. Dakle to su sve problemi koji se mogu kvalitetnije riješiti ako se svi uključe s razine Vlade, pogotovo i ministri koje sam

a mislim isto tako da svo vrijeme da su Romi samo objekt da nisu objekt. Mislim da i u vašoj županiji i u svim ostalim županijama Romi bi se trebali maksimalno isključiti. Naravno da sam ministar ne može, ne može ni župan ali bez Roma ne možemo rješavati probleme. U cijeloj Međimurskoj županiji nemamo nijednog uposlenika, da li se to radi u općini ili u gradu ili županiji. Znači, svi zajedno ako se budemo uključili mislim da će doći do poboljšanja naravno života i standarda Roma. Hvala. Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Kajtazi u svom iscrpnom izvješću danas govorili ste i o mjerama iz Akcijskog plana vezano za školstvo pa možda niste do kraja naveli da je ministarstvo zapravo sufinanciralo i za … /Govornik se ne razumije./… romskog jezika. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu uveden je i romski jezik kao izborni predmet, a sa posebnim oblicima nastave organiziraju se i provode ove tri romske udruge. No, rekli ste i da se događa napuštanje nastave kako u osnovnim tako i u srednjim školama, negdje oko 60-ak posto romske djece napusti kako osnovnoškolsku tako i srednjoškolsku nastavu. I onda ste apelirali na ministarstvo, odnosno na državu, međutim manje ste govorili o ulozi roditelja romske djece i prosvješćivanju njihovom vezano za vrijednosti osnovne škole, odnosno srednje škole u RH što bi zapravo trebala biti i uloga romske nacionalne manjine odnosno i vas samih u RH. Mislim da se s time slažete. Odgovor na repliku, Veljko Kajtazi. da vas podsjetim i sve ostale kolege da smo mi na Filozofskom fakultetu također postavili i dvojezičnu ploču gdje smo osobno sretni i ponosni imajući u vidu da ta dvojezična ploča je sigurno među prvima i u Europi tako da smo i u tom dijelu prepoznatljivi. Što se tiče, točno da je mali broj djece, naročito djevojčica, u osnovnim školama i mali broj onih koji završavaju. Upravo radi toga, kao što sam maloprije napomenuo trebali bi se uključiti i pedagozi i socijalni radnici. I ne trebamo dozvoliti isto tako jer Ustavni zakon RH je 8-godišnje školovanje za sve građane RH, a to se odnosi na Rome. A nikako reći da je to tradicija da romsko dijete ne završava osnovnu školu itd. Znači, u tom procesu moraju se svi uključiti. Hvala. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Pa poštovani kolega mislim dvije stvari koje ste dotakli, meni se čine jako bitnim ali ja bih možda malo drugačije pozicionirao. Dakle, govorili ste o zapošljavanju i o vašim naporima prema Birou za zapošljavanje. Međutim, imamo jedan drugi problem, a to je da ni centralna ni lokalna država zapravo ne ispunjava svoje uvjete prema zakonu. To znači zapravo da nemamo ono što je propisano u zakonu upošljavanje u tijelima državne uprave, a posebno lokalne uprave. Prema tome, tu bi se prije svega trebalo izboriti za poziciju kad je riječ o nacionalnim manjinama. I druga stvar o tome jako se malo govori ali vi ste spomenuli vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Ja mislim da su to tijela kojima treba dati veći legitimitet. ja sam prije nekoliko godina davao neke prijedloge oko toga. Meni nije jasno recimo evo uzet ću jednu formalnu stvar, zašto mi nemamo lokalne izbore zajedno sa izborima za članove Vijeća? Na takav način bi im dali veći veći legalitet i legitimitet a s druge strane čini mi se da ta vijeća zapravo postoje najviše radi distribucije ono malo novaca šta se dobije i zapravo mi se čini da se njihov posao više svodi na nekakve manifestacijske, kulturne uloge karaktera što mislim da ne treba zanemariti a da ono što je bitno dakle, sama pozicija u određenoj sredini nacionalne manjine da nije dovoljno obuhvaćena kroz rad tih vijeća normalno kao i svugdje tu postoje izuzeci. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Veljko Kajtazi. ne bih se složio tu s kolegom imajući u vidu da na prste bi mogli nabrojati u posljednjih Roma u državnim institucijama. Mislim da bi tu trebali pokazati pozitivnu diskriminaciju prilikom upošljavanja jer samo na takav način ćemo potaknuti obrazovanje Roma, samo pod tim govori i moje upošljavanje koje sam bio 20 godina u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i možda sam sigurno jedini saborski zastupnik koji je iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ušao u Sabor. Mislim da je to loš primjer romskoj zajednici. to se u potpunosti slažem ali isto tako ti riječi, da bi mogli funkcionirati i pomoći zajednici moraju kako sam naglasio, moraju imati najosnovnije uvjete za rad kad je u pitanju Romska zajednica mi imamo samo jedno vijeće koje ima prostor a radi se o 11 vijeća i predstavnika na razini županije. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa evo kolega Kajtazi, rekli ste da manjka sredstava za potporu u provođenju Zakona o pravima nacionalnih manjina iako je ovaj akcijski plan izvršen u 87,5% i zadovoljavajuće je to spram mogućnosti u RH. Svi zaboravljate reći koliko je to zapravo novaca. 133 milijuna 498 tisuća i 918 kuna i 68 lipa je to ukupno sredstava za potrebe nacionalnih manjina. To je spram osiguravanja sredstava za udruge iz Domovinskog rata jako puno jer 16 milijuna na cijeloj državi Hrvatskoj za sve udruge koriste ministarstvo. No, u ovom izvješću nema svega onoga što bi trebalo biti. Nema izvješća o donacijama, o stranim donacijama, o investicijama koje su učinjene od recimo od Japanske Vlade prema srpskom kulturnom društvu, od 41 tisuću eura za obnovu škole u Voljunu koja nije učinjena. Nema nalaza Revizije o trošenju tih sredstava i u pravu ste kad kažete da bi trebalo racionalnije i bolje trošiti ta sredstva jer postoji financiranje također srpskog kulturnog društva, prosvjeta koji izdaje list koji puno puta blateći i bivše državnike i današnje ne zaslužuje ta sredstva takvim načinom svoga rada. Čini mi se da neki su pretvorili ovu državnu potporu i brigu o nacionalnim manjinama u etno biznis. Ipak bi to trebalo spriječiti. Nadica Jelaš replika. evo ja vam moram reći da znam za određene slučajeve raspisivanja natječaja za javne radove od strane jedinica lokalne samouprave u Međimurskoj županiji gdje se na te natječaje nije javio ni jedan pripadnik romske populacije. Dakle, raspisuju se takvi natječaji međutim ako se i javljaju na javne radove to su uglavnom pripadnici mlađe generacije i to oni koji još uvijek nemaju zasnovanu obitelj i koji nemaju djecu. Onoga trenutka kada pripadnici romske populacije zasnuju obitelj i dobiju djecu onoga trenutka se orijentiraju na život od socijalne pomoći i ne uključuju se u svijet rada. Također ste govorili o obrazovanju i slažem se potpuno sa vama da obrazovanje definitivno i nepriporno jest onaj osnovni i najefikasniji, najispravniji put socijalizaciji romske populacije. Međutim, projekti obrazovanja nikako po meni ne bi trebali biti usmjereni samo na djecu. Mislim da bi se određeni projekti obrazovanja svakako trebali usmjeriti i na njihove roditelje prvenstveno na majke koje najviše participiraju u odgoju djece. Dakle, nije dovoljno educirati samo djecu, potrebno je stvoriti i jedan daleko bolji i kvalitetniji odnos između škole i roditelja na repliku, Veljko Kajtazi. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Po pitanju obrazovanja potpuno se slažem s vama i sve što ste rekli točno, trebalo bi se više uključivati u obrazovanje ali zato isto tako moramo na neki način krenuti ka tome da bi trebali se približiti naselju. To je jedan od razloga zašto ne možemo sprovesti upravo ono željeno što bi mi željeli a to jest educiranje roditelja itd. Što se tiče javnih radova, tu postoje velikih problema naročito Romi koji 97% Roma živi od socijalne pomoći koja je puno veća od javnih radova. To je jedan od razloga zbog čega možda nemamo dovoljno prijavljenih kandidata preko tih određenih javnih radova a isto tako tu bi se evo koristim priliku da zamolim lokalnu samoupravu da se na neki način što više uključe skupa sa predstavnicima da se napravi određeni spisak i onda sigurno neće izostati da se oni ne javljaju. Ako su zajedno uključili ono što svo vrijeme govorim, da Romi moraju biti svo vrijeme subjekt a ne objekt, mislim da do rezultata željenog sigurno ćemo postići. U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, kolega Nedžad Hodžić, izvolite kolega.

i neću govoriti o detaljima ovog izvješća jer smo čuli puno toga i sa aspekta problematike romske manjine i sa aspekta da kažem korištenja jezika i pisma manjina i prije svega ću reći da će Klub zastupnika nacionalnih manjina ovo izvješće podržati. Ono je cjelovito, ono je odraz onoga što se u toj godini učinilo, ono govori o određenim problemima i neprovođenju djela Ustavnog zakona koji koji imamo donešen, tako da o svim tim detaljima posebnosti neću previše referirati. Na nekoj načelnoj razini prije svega želim izraziti zadovoljstvo svoje, a vjerujem i kolega iz kluba, što imamo ovakav zakon. On unatoč ovom relativno visoko postavljenom pragu o kojem je kolegica Mulić govorila u odnosu na druge europske zemlje, on je ipak kvalitetan jedan zakon i zato mi i želimo i željeli smo kroz eventualne Ustavne promjene kojih će biti ili ih neće biti ta prava ta prava ne zacementirati jer želimo da budemo nešto, ja bih rekao zaštićeniji nego želimo da se dok ovo društvo demokratski još malo ne sazrije, ta prava ne umanjuju ili da se barem sa njima ne manipulira u određenim situacijama. Također smo zadovoljni i naporima Vlade RH i ove i onih ranijih u provedbi tog zakona. Naravno da je veliki dio tih prava vezanih za sredstva, stanje u proračunu i ove godine i prethodnih, ali i budućih je takvo kakvo je i mi ne možemo biti nezadovoljni, ali isto tako mislim da i ovo što smo danas čuli u replici, poređenje sa bilo kojim drugim aspektom proračunskog novca nije možda najkorektnije, ovo što smo čuli danas od uvaženog kolege Đakića, jer ovo je jedan specifičan problem, jedan specifičan zakon koji se treba provesti i naravno da on treba da košta onoliko koliko košta. Tu su na kraju krajeva i određeni međunarodni ugovori sa zemljama iz koje dolaze pojedine nacionalne manjine tako da mislim da je ovo malo nekorektno bilo porediti trošenje proračunskih sredstava na provedbu ovog zakona sa bilo čijim drugim. Na kraju krajeva, na taj način bi se mogli polemizirati o svakoj stavci u proračunu. Moje sljedeće zadovoljstvo je posebno izmjenama zakona po kojima biramo predstavnike u lokalnoj regionalnoj samoupravi. i o kojima je i ministar danas nešto rekao i koje su bile primjenjivane na lokalnim izborima 2013. su zbilja jedan iskorak ka pozitivnoj diskriminaciji pripadnika nacionalnih manjina u RH i zbog toga sam naravno jako zadovoljan i nadam se da će i u budućnosti biti na tom tragu određenih zakonskih inicijativa. Dakle, u Hrvatskoj pripadnici nacionalnih manjina, kad se radi o biranju načelnika općina ili gradonačelnika tamo gdje imamo zakonom stvorene uvjete, pored toga što mogu glasati za načelnika ili gradonačelnika sa njegovim zamjenicima mogu posebno kao dodatno ili evo da kažem pozitivno diskriminirani mogu glasati za svog manjinskog predstavnika odnosno zamjenika što je u svakom slučaju jedan pozitivan iskorak. Naravno da postoje stvari sa kojima nismo zadovoljni, to je prije svega onaj dio provođenja ovog zakona koji se tiče zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina. Svjesni smo da taj proces se ili taj dio zakona se ne može ostvariti preko preko noći, da je to jedan proces, ali isto tako vidimo da tu nema nikakvih ozbiljnijih pomaka. Ono što posebno zabrinjava to je da u pojedinim ministarstvima, evo ja ću navesti primjer Ministarstva branitelja u kojem unatoč žrtvama bošnjačkim i učešću u Domovinskom ratu ne radi niti jedan Bošnjak. Eto, mislim da bi se moglo i moralo povesti računa po svim resorima i na državnoj i na lokalnoj razini da se pripadnici nacionalnih manjina uključe, da se integriraju i kroz ovaj segment rada u državnoj i javnoj upravi. Još jedna stvar sa kojom mi nismo posebno zadovoljni, to je prisustvo ili predstavljanje ili priča o pripadnicima nacionalnih manjina u medijima. Dakle, onaj segment koji govori o našoj kulturnoj autonomiji, to djelomično možemo biti zadovoljni, ali bi nam bilo jako drago da pokažemo koliko su pripadnici nacionalnih manjina integrirani u ovo društvo, dakle da se ističu oni primjeri od sporta, kulture, prosvjete i svih drugih segmenata društva gdje pripadnici nacionalnih manjina su integrirani, smatramo da bi se time demokratiziralo ovo društvo i ja bih rekao razbio određeni strah koji možda još uvijek kod određenog broja ljudi postoji ili određena rezerva prema. Na kraju bih želio samo sve vas još jedan puta podsjetiti da imamo dobar zakon i zamoliti da u svom, pogotovo političkom radu konzumiranje prava iz tog zakona ne bude predmet nikakvih političkih igara, da to svi skupa radimo radimo transparentno, dajemo doprinos da se prava iz tog zakona ostvaruju jer nacionalne manjine su samo bogatstvo ovog društva, vjerujte mi, nismo nikakva prijetnja hrvatskom društvu pa i ostvarivanje ovih prava ovih prava iz Ustavnog zakona nije nikakva prijetnja ovoj zemlji. Hvala. Hvala lijepo potpredsjednice. Pa kolega, u potpunosti se s vama slažem da nacionalne manjine nisu prijetnja ovom društvu, nego da su bogatstvom, ali oni mogu biti prijetnja pojedincima koji imaju problema s vlastitim identitetom. Međutim ono što sam htio replicirat, a to je vi ste u jednom momentu, dakle govoreći o naporima eventualno izmjene Ustava u ovom pravcu kazali da bi stvari trebalo cementirati odnosno ne cementirati dok dok ne sazrije još demokracija. Ja mislim da stvari ne možemo gledati ili jedno ili drugo nego da se radi o krugu, zatvorenom krugu. Dakle neće demokracija biti na većem stupnju kako ste vi to kazali ako ne podižemo i razinu prava i realizacije tih prava nacionalnih manjina, a niti će prava nacionalnih manjina biti veća ne dižemo li demokratske standarde. To je jedna te ista priča ili lice i naličje jedne te iste medalje. Dakle ne mogu prihvatiti da najprije treba jedno pa onda drugo. Mislim da mi već dugo na ovom planu smo pokazali kao društvo u kom pravcu želimo ići i gdje idemo ali da nam treba još onaj jedan mali napor i iskorak da ono za što smo se opredijelili da i to realiziramo do kraja. **Zgrebec, ja se apsolutno slažem sa vama kolega Lučin. Dakle to je naš određen strah, dakle i mi smo ove godine svjedočili nevezano za ovo izvješće da se u ovoj zemlji ne primjenjuje Zakon o pravima nacionalnih manjina, tome smo svjedočili u Vukovaru, svjedočili smo nasilju da se skinu dvojezične ploče, svjedočimo aktivnostima i mogućem referendumu da se taj prag o kojem smo govorili koji je i ovako visok kada je primjena dvojezičnosti u pitanju da se podigne na 50%. Dakle zbog toga mi govorimo da bi trebalo u ustavnim promjenama dati doprinos da se ovo sadašnje stanje barem zadrži. Kolega Radin je rekao jednu veliku stvar to ću ja sada podsjetiti, jedan put sam o tome nešto govorio, dakle mi u Istri i ja sam došao u Istru '88.godine i danas govorim talijanski jezik. U Istri je jako malo Talijana ali pola ljudi govori, tamo su škole svako znanje je bogatstvo. Moj je apel da se to dogodi isto i na istoku Hrvatske. Srpski i hrvatski jezici su jezici koji se razumiju ali isto tak ćirilično pismo treba naučiti u narednom periodu barem pola pripadnika hrvatske nacije onda će to biti jedno bogatstvo o kojem ja govorim ovdje i želimo da to tako

zastupljenosti u predstavničkim tijelima izvršnim tijelima, dakle mi smo tijekom 2012.godine uočili određene poteškoće u primjeni tadašnja dva zakona, Zakona o izboru članova predstavničkih tijela i Zakona o izboru gradonačelnika, načelnika i župana i odlučili smo zakonom definirati mehanizme na koji bi se osigurala zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina. Ono što nam je olakšavalo u tom trenutku je bilo da nije bilo rezultata popisa stanovništva pa smo mogli, recimo to tako, bez da imamo konkretne brojke napisati sustav za koji smo znali da će se primjenjivati jednako za sve i da se taj mehanizam primjenjuje i za pripadnike hrvatskog naroda općinama i gradovima odnosno samo općinama gdje pripadnici nacionalnih manjina čine većinu ili relativnu ili apsolutnu većinu stanovništva i mislimo da je to dobro iz još jednog razloga. Naime, zakonskim rješenjima onemogućili smo manipulaciju mandatima pripadnika nacionalnih manjina na način da zamjenjivanjem sa pripadnikom druge nacionalnosti onda popunjavanjem vijeća se ustvari krivotvori volja građana na izborima. I stavili smo odredbu koja na neki način ne ide u korist zastupljenosti nacionalnih manjina, a to je da se proglašenjem konačnih rezultata izbora smatra smatra da je zastupljenost nacionalnih manjina osigurana. Ukoliko je osigurana, ukoliko ne idu dopunski izbori. Dopunske izbore smo imali samo u 4 općine zato što ni na jednoj listi nijedne političke stranke nije bilo kandidata pripadnika Romske nacionalne manjine. Da je bilo koja stranka stavila na svoju listu jedno pripadnika Romske nacionalne manjine sa jednim glasom bi dobila po zakonu pravo na vijećnika. Međutim na ponovljenim izborima od te 4 općine samo se u jednoj općini kandidiralo, dakle bili su posebni izbori za vijećnike iz Romske nacionalne manjine i samo se u jednoj općini kandidirala lista odnosno lista od tri kandidata tako da mi nismo treće izbore i mislim da je to sada na neki način riješeno. Mi više nemamo potrebu ići u kontrolu statuta, nemamo potrebu pisati Ustavnom sudu da nije ostvarena zastupljenost u predstavničkim tijelima jer je to zakon po meni na jedan dobar način regulirao i vjerujem da će on ostati i dalje na snazi pri čemu je također u dvije odredbe su unijeli u izmjenu na dosadašnji zakon. Jedna ide in favorem pripadnicima nacionalnih manjina odnosno in favorem zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, a to je da u onim jedinicama lokalne samouprave posebno regionalne gdje je u stanovništvu ispod 5% pripadnika nacionalne manjine se garantira proporcionalna zastupljenost. To se odnosi na grad Zagreb i na još nekoliko županija gdje živi 2 do 3% pripadnika neke nacionalne manjine koji do sada nisu imali pravo u županijskoj skupštini. Po ovim zakonskim izmjenama su dobili to pravo. To se odnosi primjerice na Mađarsku nacionalnu manjinu u Osječko-baranjskoj županiji, na Romsku u Međimurskoj, na Srpsku nacionalnu manjinu u Zadarskoj i u Brodsko-posavskoj u gradu Zagrebu, u Bjelovarsku itd. i u još nekim gradovima, to je jedno. Ali s druge strane propisali smo da je popis stanovništva, a ne popis birača osnova za zastupljenost i to ipak ne ide u korist pripadnika nacionalnih manjina nego ih ipak malo smanjuje taj broj, ali smo stava da je popis stanovništva nešto što je 10 godina stabilno da će tri sljedeća mandata biti poznata politička situacija i da će nakon sljedećeg popisa stanovništva ponovno 10 godina biti ista situacija. Druga stvar koju želim reći je da je da se tiče zastupljenosti pripadnika nacionalne manjine u tijelima državne uprave i u javnim službama. Naime, mi smo i prije i tijekom 2011. godine i nakon toga je u dobroj mjeri završen Registar zaposlenih u javnom sektoru, a paralelno je u dobroj mjeri zapravo u potpunosti završen i Registar birača gdje je jedna, i to je jedina službena državna evidencija, gdje se pita osobu za nacionalnost zbog manjinskih izbora i zbog izbora u posebnim izbornim jedinicama i usporedili smo dakle ta dva registra, naravno vodeći računa o zaštiti osobnih podataka i dobili smo podatak da je u državnim tijelima od onih Dobro, dakle da je u državnim tijelima 3,96% pripadnika nacionalnih manjina a u javnim službama 4,02% pripadnika nacionalnih manjina što se nešto u pozitivnom razlikuje od dosadašnjih podataka ali su neusporedivi jer po drugoj metodologiji smo ih radili. Hvala. U ime kluba nezavisnih zastupnika Damir Kajin. Izvolite kolega. Hvala. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina košta, pod navodnicima "košta" nemojte me sada krivo shvatiti, 133 milijuna kuna. Međutim, to je samo dio novaca. Tu zasigurno treba pridodati i sredstva lokalne samouprave od pojedinih općina pa sve do naših županija. Međutim, kada govorimo o provedbi Ustavnog zakona par exellance ja mislim političko pitanje ovoga trenutka to je ovaj famozni pod navodnicima "famozni" referendum o ćirilici. Prikupljeno je 650 tisuća potpisa. Za nekog tko dolazi iz Istre to je nešto najmonstruoznije što se moglo naprosto dogoditi da 650 tisuća građana, pazite punoljetnih građana, potpisuje ili preispituje položaj s jedne strane srpske ali i svih ostalih manjina u Hrvatskoj. I to 20 godina nakon ovog rata. Propitivati položaj ćirilice koja je hrvatsko pismo koliko i srpsko pismo zapravo je propitivati i položaj Talijana u Istri ili Primorsko-goranskoj županiji svejedno ili Zadru, i Mađara u Slavoniji i Čeha ne znam u Daruvaru, Roma u Međimurju i tome Konačno, ta ćirilica se koristila i prije latinice, zajedno sa glagoljicom. Na primjer ćirilicom se pisalo u jednom sv. Petru u šumi koji je 10 km zračne linije recimo od jednoga Pazina u 12. stoljeću. I što sad? Zar ćemo mi kao što su to neki u Istri između dva rata fašisti škarpelinima sad, tad su uklanjali glagoljske natpise, po ratu kažu da su komunisti talijanske, zar bismo mi sada 2014. trebali uklanjati ćirilične natpise ili skidati njihove ploče? I bilo bi doista možda dobro, ne znam kakva je sada politika, da se Ustavnom sudu postavi pitanje o tom referendumu. A vjerujem ono što je i premijer više puta govorio da Vlada neće dopustiti jedan takav referendum a ne bi ga niti ona buduća ako ne daj Bože dođe do promjene vlasti. Konačno, sjetimo se ove splitske rive, a potom sudbine hrvatskih generala. Točno, to je bilo tada, kada? 2004., 2005. godine. Za ono postupanje tada Vlade vjerojatno nije bilo prostora kako drugačije postupiti ali bogami nema ni prostora da se netko može poigravati sa ćirilicom i zato ćirilicu ne dirati. Nemojmo se jednom riječju poigravati položajem svojih sunarodnjaka iz redova manjina jer Hrvatska je i njihova zemlja koliko je i naša. I ja ću tu parafrazirati generala Gotovinu koji je otprilike rekao kad su ga pitali nakon povratka iz Haaga Haaga pa zašto Srbi se ne bi vratili? Pa ovo je i ovdje i njihov dom. Otprilike tako je nekako ta rečenica glasila. I kad god bi se mi podijelili po nacionalnosti onda kažem poglavito dolje kod nas u Istri onda bi se pod navodnicima "trijeznili" na valu nekog egzodusa u nekoj trećoj zemlji. Što reći? Između dva rata iz Istre odlazi veliki broj Slavena, Hrvata, Slovenaca. Nakon rata veliki broj Romana. Kaže se do 140 tisuća ljudi, ne samo Talijana, i Istra time gubi, pati civilizacijski, kulturološki ne znam ekonomski. Jednom riječju ljudski. A tko profitira? Profitiraju kasnije barabe koje su za siću pokupovali tu ostavljenu zemlju, kuće, sela stancije itd. iako nije sporno normalno da se sve što je moguće stavi u funkciju. Pa idemo sad ovako nekako redom najprije str. 3., čini mi se da je taj Ustavni zakon iz 2002. godine izglasan gotovo konsenzusom, dvotrećinskom većinom svakako. I doista, manjinski standard u Hrvatskoj je barem kad je riječ o zakonima neupitan. Dapače, ja bih rekao čak je možda i iznad pod navodnicima "europskog standarda". Ali je isto vjerojatno gospodin Furio u pravu kada kaže da Hrvatsku nakon kataklizmi drugog svjetskog rata pa i Domovinskog rata napušta gotovo 1 milijun ljudi. I prema tome, mi itekakvu obvezu imamo i prema pripadnicima nacionalnih manjina. Evo, da smo možda u nekim dijelovima i da imamo neke standarde danas veće nego drugdje je ovaj izbor 8 zastupnika u Hrvatski sabor iz redova manjina. Malo koja zemlja ima jedan takav standard. E sad, netko će si postaviti pitanje da li je fer da pripadnik manjine bude zastupljen sa 300 glasova ako drugi su zastupljeni sa 15 ili 20 tisuća glasova. Ali nakon što smo to usvojili više nema nazad. Da li ima problema? Pa jasno da ih Sve nije posljedica ja bih rekao samo tog materijalnog položaja RH već ponekad su neke stvari i stvari političke volje. I svakako se slažem s onima koji su govorili da su u najtežoj poziciji danas upravo u zemlji recimo kad je riječ o manjinama Romi ali još jedanput ću apostrofirati referendum o ćirilici koji plaši, plaši i nemojmo se tu poigravati. Podsjetimo se a i o tome govori ovo izvješće na strani 39 onoga što se dešavalo nakon oluje kada je nakon okončanja ratnih operacija došlo do nepotrebnog paljenja tisuće i tisuće zgrada. Rekoh nakon, ne za vrijeme operacije, ljudi su otišli prije operacije. Hrvatska država je te spaljene, srušene, minirane zgrade morala obnoviti ali ljudi se nisu vratili i što imamo, pustu zemlju a evo a evo ovdje se kaže na strani 39. 239 milijuna kuna obnova 245 obiteljskih kuća koštalo je porezne obveznike odnosno međunarodne institucije. Ja taj slučaj spominjem zbog nečega sličnog što se recimo dešavalo sa srpskom imovinom van ratnog područja. Imovina im je isto tako uništavana i puno puta sam vam o tome govorio za ovom govornicom. Npr. u Bjelovarskom kraju ali država država ih nije obnavljala a svo vrijeme je bilo riječi o lojalnim građanima RH. Pustimo sad to. Problem je isto tako što neke npr. državne službe ne ističu uz hrvatsku zastavu i zastavu manjinskih zajednica i jučer sam isto čuo jednu stvar koja se dešava u nekim školama ili u vrtićima u Istri da netko ne želi puštati svečanu pjesmu, krasno zemlja Istro mila, doma roda hrvatskog. I to sam čuo, i neka se nitko sa time naprosto ne poigrava. Strana 7.vidimo da pri Općinskim sudovima pripadnici manjina pripadnici manjina "odbijaju" pravo na vođenje postupka recimo ovdje na talijanskom ili nekom drugom manjinskom jeziku. Taj standard treba zadržati, treba ga braniti. Ja otprilike znam zašto je tome tako, najmanje zbog straha ili šikaniranja ili bojazni od nepristranosti sudaca, ali kad je riječ o izdavanju osobnih iskaznica tu vidimo rast interesa. Da, ministra isto tako držim za riječ da će ured državne uprave za Istru, Primorsko-goransku županiju, Liku biti u Pazinu a jasno županija Istarska zato to govorim je neupitna pa i zbog manjinskog izraza i ta specifičnost naprosto sigurno jamči da nitko se, da između Istre i Zagreba neće biti političke ili te odskočne daske. Interesantno je to da 10 tisuća 592 djece ide u škole na manjinskom jeziku. Bez obzira što broj pripadnika manjina opada broj djece u školama i vrtićima raste. I to je stvar ja ću reći bolje političke klime, koristi koju nosi naobrazba na tim manjinskim jezicima, tu je stvar i političke emancipacije a nesporno je i da djeca roditelja gospodin Hodžić je o tome nešto govorio, Hrvata, Srba, Makedonaca npr. u Istri šalju djecu u talijanske škole ili vrtiće i što je tu sporno, ništa, dapače, to je itekako korisno pa i puno, puno jeftinije. Strana 24.pravo na očitovanje vjere znači kao što država temeljem konkordata prati Rimokatoličku crkvu tako financijski prati shodno razmjerima i ostale crkvene crkvene zajednice ili ostale crkve u Hrvatskoj i to je apsolutno u redu. Možemo govoriti o iznosima ali mislim da je načelo prihvatljivo svima i da to, tu treba biti krajnje, krajnje oprezan. Jasno, naglasak želim staviti na broj zaposlenika u tijelima državne uprave, strana 29. Te brojke se znači kreću oko 3,4%. Znači tu vidimo da su pripadnici manjina ja se usuđujem reći pod zastupljeni. Prema podacima ministarstva na dan 31.prosinca 2012.citiram od ukupno 576 jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave njih 130 osigurava zastupljenost, odnosno zapošljava pripadnike nacionalnih manjina pa se onda kaže na dan 31.prosinca 2012.godine sukladno reviziji iz 2013.u upravnim tijelima jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave ukupno je zaposleno 12 12 990 službenika i namještenika od čega 594 ili 4,5% pripadnika jedne od 22 nacionalnih manjine i onda se nabraja 71 ili 0,55% nepoznate osobe itd., da ne govorim. Talijana imamo koliko 90, Bošnjaka 43, Mađara 32, Slovenaca 25, Čeha 20, Crnogoraca i i tome slično, jasno najviše Srba, 331. Činjenica je da su tu pripadnici manjina podzastupljeni. Točno, prije će se ljude otpuštati nego zapošljavati u državnim službama ali o tome valja voditi računa. Kad govorimo o lokalnoj samoupravi i njihovoj zastupljenosti tu se stoji nešto malo bolje rekoh, ponavljam u lokalnoj samoupravi 2012.na dan 31.prosinca radilo je 12 tisuća 990 službenika, u u Istri negdje oko 1100, znači u onoj užoj lokalnoj samoupravi tu je tih 90 recimo Talijana ne samo u Istri nego u Primorsko-goranskoj županiji samo ako je Istra 4,5% stanovnika, ako u lokalnoj samoupravi radi 12 990 ljudi, a mi imamo 1100 zaposlenika, ispada da u Istri gotovo dvostruko više ljudi od hrvatskog prosjeka radi u lokalnoj samoupravi. Imamo uskoro reviziju pa ćemo i o tome govoriti i te podatke jasno uspoređivati da vidimo na što se troši novac i kako se zapošljava. Savjet za nacionalne manjine, strana 35, 16,4 milijuna kuna, i 387 tisuća kuna, s druge strane samo za promidžbu daju 2,5 milijuna kuna. Jasno da ima tu problema, međutim tu je strana, evo to sam govorio prije o povratku, obnovi tih 238 milijuna kuna. Ima sigurno problema, ali bez obzira na sve, mislim da kad je riječ o položaju nacionalnih manjina, pustimo one kataklizme koje su se dešavale nakon rata, sve, pod navodnicima, civilne vlade trude se da njihov položaj što je moguće više olakšaju i mislim da kad gledamo kako imamo to zakonima riješeno da se Hrvatska nema čega pred trećim zemljama stidjeti kada je riječ o položaju manjina na ovim prostorima. Prostora za poboljšanje tih momenata ima, naročito je opasan ovaj Referendum o ćirilici. Još jedan put, to je prošlo, to ćemo vidjeti da li će proći, ja isto pozivam da Ustavni sud kada inače reagira i na daleko manje sitnice, nešto kaže i u ovom slučaju i mislim da to u jednoj civiliziranoj zemlji poput Hrvatske ne smije, gospodo zastupnici, proći. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Kajin, kao i uvijek, površno i paušalno ocjenjujete izvješća jer ga niste ni pročitali. Naime, na strani 34-oj jasno se govori o tome koliko su to županije potpomogle u provođenju ovoga zakona. Pogledajte stranu 34 i jasno ćete vidjeti da su sve hrvatske županije sa 16 milijuna i 444 tisuće kuna pomogle u provođenju ovoga zakona i programa nacionalnih manjina. Druga stvar, kad govorite o Referendumu o ćirilici u Vukovaru, on sigurno ne bi bio potreban, kao ni u svim drugim dijelovima RH ćirilica ne bi bila prepreka ni smetnja nikome. Kad bi se sahranile sve žrtve, kad bi prošlo vrijeme koje je nanijelo strašnu bol hrvatskom narodu, kad bi prošlo sve ono što je učinjeno nažao i bili sankcionirani svi oni koji su učestvovali u agresiji, ubojstvu, razbojstvu, paležu, pljački i silovanju, tada ne bi bilo potrebe ni za referendum niti bi bilo otpora ćiriličnom pismu, a o tome dal' će on biti ili neće biti, sigurno nećete vi odlučivati. Vi bi trebali znati kao što zagovarate da se ne smije pjevati neka pjesma u Istri, ne znam kako niste Peđi zabranili da pjeva Tompsona, vjerojatno vi to pravo imate ekskluzivno kao što ste zabranili i nastup Tompsonu u areni u Puli, no i to će proći. Kako se odnosite prema jednima dok veličate druge. Vaša stvarna neozbiljnost, jer ste zamijenili možda Peđu, možda ćete i vi zapjevati Tompsona uskoro. ovi fašisoidni povici koji neki pjevači koriste za dom pa im publika odgovara spremni u Istri nadam se neće proći. Neće proći. Do Vukovara, gospodine Đakiću najveći pijetet, do njihove žrtve, do patnji koji su prošli ti stanovnici tog svetog hrvatskog grada, do muke kroz koje prolaze Vukovarci, do memorije sviju onih koji razmišljaju o Vukovaru. Ali složit ćete se ili nećete se vi složiti da jedan ovakav referendum koji ima za cilj dijeliti građane Hrvatske po nacionalnosti je nešto što je monstruozno i što na neki način, ne ja, nego Ustavni sud, neću reći mora zabraniti nego mora preispitati. Ako se to ne dogodi, onda laku noć Hrvatska i onda se nećemo začuditi ako onda taj Vukovar i ostale hrvatske krajeve napusti još nekoliko desetina tisuća ljudi, ne samo koji su drugačije nacionalnosti nego koji i drugačije misle. Ako se vi borite, gospodine Đakiću za takvu Hrvatsku, takva Hrvatska želim vjerovati velikoj većini građana mora biti strana i nepoznata. Povreda Poslovnika, Josip Đakić. Vidla sam da ste digli, ne treba nervoze nikakve. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo. Nisam primjetio da ste vi vidjeli. Ja ne znam kad vi vidite, kad ne vidite. Ja vas lijepo molim, povrijeđeni članak 238. Poslovnika Hrvatskog sabora. Gospodin Kajin vrijeđa javno. Ja nisam nikakvi fašistoidan niti su hrvatski branitelji koji su skupili potpise za referendum fašistoidni i to neka vam bude zadnji puta da ste nekoga ovako vrijeđali. Možete se pozvati na izjave o nacionalnosti i pitanju nacionalnosti, ja ću se pozvati na ono što je predsjednik Hrvatske rekao kada je govorio o nacionalnim manjinama, pogotovo o Srpskoj, a rekao je sljedeće. Danas u Vladi, mimo SDSS-a ima više Srba nego u svim mandatima u kojima je SDSS bio u vladajućoj koaliciji, čak i u Vladi. To pokazuje da se zastupljenost Srba u Vladi uz dobru nacionalnu politiku kakvu imaju stranke Kukuriku koalicije, … /Govornik se ne razumije./ … SDP može ostvariti i bez uplata kao i bez takvih zastupnika kao što ste vi. Nije povrijeđen Poslovnik. S obzirom da kolega Kajin nije niti vas uvrijedio niti je, nije rekao da ste fašisoidan nego da je pozdrav da je fašisoidan. Nije nikakva povreda Poslovnika. Kolega Kajin u čemu je povreda Poslovnika? **Kajin, Damir (Nezavisni)** U tome što gospodin Đakić pokušava meni prijetiti. Ali ovakvih poput njega sam se naslušao i nećete me gospodine Đakiću ni mene, a ni ostale preplašiti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nije nikoga plašio ali vas molim raspravljajte o izvješću onda neće biti ni ovakvih replika ni međusobnih vrijeđanja. Kolegica Jadranka Kosor replika. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Moja replika je više tehničke prirode, a manje političke vjerujem da će kolega Kajin tako shvatiti. Naime rekli ste da vjerujete da Vlada neće dopustiti referendum za koji je prikupljeno više od 650 tisuća potpisa. Naime Vlada s tim više nema apsolutno nema nikakve veze. O tome će odlučiti Hrvatski sabor, ovdje se mora provesti rasprava jer je dovoljan broj potpisa prikupljene. Na temelju te rasprave Sabor će vjerujemo ovaj puta iskoristiti svoju svoju obvezu rekla bih iz Ustavnog zakona koja kaže da Sabor šalje pitanja odnosno traže od Ustavnog suda objašnjenje odnosno da se Ustavni sud referira jeli to pitanje u skladu sa Ustavom RH. Ja vjerujem da će Sabor ovaj puta iskoristiti svoju mogućnost, svoju obvezu iako to prošli puta nije iskoristio i da će se Ustavni sud referirati. Moje mišljenje osobno je da to nije u skladu sa Ustavom i da će Ustavni sud tako i odlučiti. Ali Vlada s tim nema više apsolutno nikakve veze, ovdje ćemo odlučivati idemo li na referendum ili ne idemo. Hvala. Drago mi je da dijelimo mišljenje, a krivo mi je što HDZ nema više takvu predsjednicu. Vlada sa time slažem se nema puno, slažem se da je sve pred nama zastupnicima odnosno i pred ustavnim sucima, prema tome ne znam što se čeka da se otvori ta rasprava i da se već jednput ta prijetnja skine sa grbače godine Vlada Republike Hrvatske pomalo razočarana sa mojim iskustvom u radu ovog odbora kada govorimo o pravima nacionalnih manjina zato što se to iskustvo svodi na sljedeće. Naime, predstavnici većine s različitih ideoloških pozicija bave se nekim temeljnim pravima nacionalnih manjina poput prava na jezik i pismo i to koriste kao poligon za svoja ideološka, populistička prepucavanja. S druge pak strane predstavnici nacionalnih manjina se svađaju i mlate oko financija i raspodjela sredstava namijenjenih financiranju manjinskih zajednica i pri tome pozivaju službene predstavnike vlasti da arbitriraju u tome. Optužuju se od strane onih pripadnika nacionalnih manjina koji nisu zastupljeni u Saboru ili u vijećima za to da na netransparentan način koriste novac u svrhe koje apsolutno nemaju nikakve veze sa projektima nacionalnih manjina i kao zastupnica sam dobila cijeli niz predstavki tog tipa i od strane npr. predstavnika Romskih zajednica i od strane predstavnika Srpske manjine. I na kraju što se događa? Nadležne institucije poput vlasti peru ruke i ništa se konkretno ne događa po promicanju doista onoga što je srž sami prava nacionalnih manjina i ja se nadam da će se ipak stvari popraviti u tom dijelu i da ćemo se doista početi baviti sa konkretnim stvarima, sa konkretnim projektima a ne samo sa novcima i ideološkim prepucavanjem. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Ovaj govor, ne znam da se sakrio Kajin? Kod Grbina, da. Dakle ovaj govor je bio čista demagogija bez ikakvih posebnih podataka. Naime, demagogija i sto puta izrečena laž da je ćirilica hrvatsko pismo koliko i srpsko odnosno srpsko koliko i hrvatsko. Naime, kroz povijest je točno da je jedan oblik ćirilice bio, ali povijest je povijest, kronologija događaja je proizvela to da je danas hrvatsko pismo latinično pismo. I to to sto puta ponovljena laž koju ponavlja Kajin na ovaj način sa govornice, hoće da postane istina. Druga stvar, tražili smo raspravu o stanju u Vukovaru, klub HDSSB-a uz pomoć ostalih zastupnika iz oporbe tražio je raspravu. Taj prijedlog je stalno na 60 i ne znam kojem, 82.mjestu da bismo to riješili. Nadalje, nikada Srpska nacionalna manjina u Vukovaru nije tražila dvojezične table. Nikada službenog zahtjeva za to nije bilo. Tko to gura? U SR Hrvatskoj socijalističkoj Republici nikada u Vukovaru nisu bile dvojezične table, u onoj državi da kažem Jugo i pretežito sa srpskom dominacijom. Nikada u Vukovaru nije bila dvojezična tabla. Što mi to danas radimo ovdje i zašto negiramo potpise 650 tisuća punoljetnih građana? O čemu vi pričate? Vi ćete zabraniti pjevanje Thompsonovno u Istri kao što ste i zabranjivali, vi ćete zabraniti referendum u Istri, vi ćete zabraniti i onda vašem eto tu kolegi da pjeva Čavoglave u Istri, a eto pjevao je.

nečim drugim, a ne na ovakav način jer i ovo je bila demagogija. U politici demagogija nije zabranjena. Odgovor na repliku Damir Kajin. Ništa ja nikome ne branim. Što ja znam, možda je Peđa samo usta otvarao kao što su neki drugi to činili na nekim drugim doduše kontinentima. Niti se ideološki ja ovdje prepucavam niti mi je to namjera. I doista, ja ne mislim gospodine Grubišiću da je 650 tisuća punoljetnih građana RH demagogija. I to je puno, puno i to je itekako ozbiljno političko pitanje zato jer propitivati na način na koji to čini ova skupina ćirilicu u Vukovaru ili ne znam gdje, ponovit ću je hrvatsko pismo koliko i srpsko pismo, je zapravo propitivanje i položaja ostalih manjina u RH bilo talijanske u Istri ili Primorsko-goranskoj županiji, bilo Čeha u jednome Daruvaru, bilo Mađara u tvojoj Slavoniji, bilo ne znam Roma u jednome Međimurju. I konačno, što povijesno nije točno da se ćirilica koristila i prije latinice zajedno sa glagoljicom? Pa rekoh maloprije u raspravi da se na primjer i tom ćirilicom pisalo tamo još u 12. stoljeću u srcu Istre u sv. Petru u šumi. Da li su tad bili tamo pavlini ili neki drugi u onim njihovim manastirima ili samostanima ja to ne znam. Ali je to naprosto činjenica. I nemojte gospodo kao što su fašisti između dva rata rekoh sa škarpelinima uklanjali po crkvicama od mog Buzeta do Huma pa nadalje glagoljske natpise to isto činiti 2014. sa ćiriličnim ili ne znam kako ću ih nazvati pločama. Ante Babić, replika. pločama u Vukovaru i rekli ste da vam nije zamislivo da danas netko u Istri skida dvojezične ploče kako se to čini u Vukovaru. Međutim, to nije isto i vi znadete da to nije isto jer postavljanje dvojezičnih ploča u Vukovaru nije nikakav civilizacijski iskorak ovdje bio već je to bio čin provokacije vladajućih i toga smo svi svjesni. Jer da nije tako ne bi nam se dogodili prosvjedi i ne bi se sa kordonima policije u noći ili po noći postavljale takve dvojezične table. No, ja mislim da vi ne možete zamisliti da talijanska manjina recimo u Istri slavi fašističke zločine, da se ne događaju parade u tome gradu. Ako se prisjetite samo prvenstva u košarci za žene u Vukovaru gdje se mahalo srpskim zastavama na ćirilici Vukovar i gdje se govorilo i pjevalo, skandiralo "nož, žica, Srebrenica" da to zapravo nije isto. A da od vladajućih je izostao bilo kakav komentar. A to samo dodatno diže tenzije. I definitivno te ploče u Vukovaru o kojima vi govorite postale su stvarno zid između Vlade i građana. I vi ste toga svjesni. Kolega Babić, postavljanje ploča bilo je u skladu sa zakonom a ne nikakvom provokacijom. Damir Kajin, odgovor na repliku. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Gospodine Babiću, zašto sam ja započeo naprosto sa ovim pod navodnicima "referendumom o ćirilici"? Zato Zato što kad govorimo o manjinskoj problematici u RH u ovom trenutku nema ozbiljnijeg pitanja od toga. Možemo govoriti normalno ono što svakoga tangira kako neki ljudi dolaze do posla ili ne dolaze do posla ali tvrdim da je ovo jedno od najozbiljnijih ako ne najozbiljnije manjinsko pitanje RH u ovom trenutku. I podsjetit ću vas što sam još rekao, kao što je vaša Vlada došla u situaciju da mora bez obzira što je Sanader govorio na splitskoj rivi, bez obzira što ste vi govorili, ne mislim na vas nego klub HDZ-a u ovim klupama tamo u periodu od 2000. od 2000. do 2003., bez obzira što ste radili bili ste na kraju primorani postupiti po pod navodnicima neću to nazvati nikakvim standardima europskim i naprosto izručiti Haškome sudu, tu ćete se vi pozivati na Ustavni zakon o suradnji sa istim, najproslavljenijih hrvatskih generala. Drugo što ću vam reći, u Istri se, poštovani gospodine Babiću, ne manifestira nikakvim fašističkim obilježjima. Jedino što se zna pojaviti to su slova U U na našim fasadama i ja isto pozivam ljude nemojte to naprosto činiti jer na taj način vrijeđate memoriju Istrijana. Točno, kada vi uspoređujete Istru odnosno Vukovar nismo isti. Ali isto ću vam reći između dva rata Istru napušta ogroman broj slavenskog stanovništva, Hrvata, Slovenaca. Nakon 2. svjetskog rata uz onu kataklizmu kroz koju su prolazili naši ljudi Istru napušta 140 tisuća ljudi, ali se paralelno sa time ipak od samoga početka pokušavalo manjinskim standardima zadržati to stanovništvo na okupu. Hvala lijepo. Kolega Kajin spominjali ste i govorili ste o strahu pripadnika nacionalne manjine zbog čega oni ne konzumiraju svoja prava iz ovog zakona. Dakle, relativno imamo dobar zakon, nažalost zbog straha se ta prava koja su propisana tim zakonom ne konzumiraju. I postavljam pitanje i vama i sebi otkud taj strah kod pripadnika nacionalnih manjina. Pa onda da budem još direktan? Koliko mi u ovoj sabornici doprinosimo tom strahu govoreći o onim drugima, izjednačavajući ratne zločince sa pripadnicima pojedinih nacionalnih manjina? Jesmo se zapitali gdje je tu naša odgovornost? E dok mi imamo, i kad budemo imali idealan zakon ukoliko bude postojao strah mi nismo uspjeli. Dakle, ne radimo dovoljno na ozračju, atmosferi tolerancije i slobode. Prije svega tu mi u Saboru. I stoga mislim da često i naša retorika tome doprinosi. I oko ćirilice, ne znam jel' se slažemo da je korištenje pisma nacionalnih manjina ljudsko pravo? Ako to jest ljudsko pravo a ja držim da jeste onda mislim da bi se jako brzo mogli složiti da ni pitanja ljudskih prava ne bi smjela biti pitanja referenduma. Jer znate gdje bi nas to moglo dovesti, ma neću uopće o tome razgovarati jer mogao bih vam milijun primjera navesti recimo koji bi eventualno prošli na referendumu i zapravo gdje bi se mi kao društvo i kao država našli. jedna od velikog nedostatka ili štete a ja se nadam da ćemo to ispraviti što nismo krenuli u izmjenu Ustava jer mislim da bi ipak nekima kojima se to ne podrazumijeva Ustavom Ustavom trebalo propisati da ljudska prava ne mogu biti Možda nisam, čini mi se da nisam spominjao strah ali činjenica jeste da su prilike bile bolje kad govorimo o toj manjinskoj problematici jučer no što su danas, a zašto je tome tako, zato jer netko svjesno koristi sve te ratne traume, sve te ratne frustracije, sve te frustracije koje vezujemo uz tu jednu gospodarsku situaciju. Netko svjesno koristi te ideološke da udara na one koji su najslabiji a najslabiji su htjeli to mi sebi priznati ili ne upravo pripadnici nacionalnih manjina. Pa ima ih sve zajedno ne znam ni samo 7 ili 8% pa nemojmo naprosto te političke razlike na njima Hrvatska zbog toga može samo gubiti a mi kao pripadnici većinskog naroda zbog toga nećemo ništa dobiti. Pojedinci mogu politički nešto sitno profitirati ali u konačnici svjesni ste da će naša Hrvatska izgubiti. Nedžad Hodžić, replika. i reći ću jednu stvar na koju Istra i Rijeka mogu biti ponosne a i ova zemlja. Dakle, unatoč nasljeđu sa Italijom takvom kakva je, moja prijateljica koja je Srpkinja po nacionalnosti u talijanskoj školi u Rijeci predaje hrvatski jezik, treba li tome šta dodati? Ova zemlja je ostvarila sve političke ciljeve, abnojevske granice, samostalnost, NATO pakt, EU. Svi njeni neprijatelji koji ih preko Dunava vjerojatno ima mogu biti tužni zbog toga. Mi moramo postaviti standard takav da zbilja pokažemo da smo kod stvaranja ove zemlje imali plemenite pobude i da onom dijelu preostalog srpskog stanovništva garantiramo njegova prava o čemu smo danas dakle o Ustavnom zakonu smo danas govorili. I sve ovo čim se politizira nije vrijedno konačno šalje se loša poruka prema Hrvatima koji žive izvan ove zemlje i njima se stvaraju na ovaj način puno lošiji uvjeti za život izvan Hrvatske.

samo sjećanje ili memoriju sa tim talijanskim nasljeđem nego itekako nije ni onaj poratni komunističko komunističko nasljeđe poglavito u onim ranijim godinama ili u ona prva dva desetljeća bio puno nježniji prema Istrijanima. Tada nakon rata 47., odnosno 54.negdje 140 Istrijana napušta te prostore, negdje oko 40 tisuća Riječana, 10 tisuća ljudi napušta i odlazi put Italije sa prostora Zadra tako da ne treba nam više takvih ideologija koje se pani prema istarskim prostorima nisu baš najnježnije nikada odnosili. U ime kluba zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a kolegica Jadranka Kosor, izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Gospodine suradniče ministra uprave. Evo Evo nastojat ću nekako sublimirati ono što mi se čini da je i glavna ideja u dosadašnjoj raspravi ali iznositi stajališta svoga Kluba, govoreći o ovom izvješću kao što je to uvijek kad se govori o izvješću o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina zapravo govorimo o dosezima, o standardima koje smo kao demokratska država evo danas članica NATO saveza i EU dosegnuli, sami sebi postavili a zapravo govorimo ovo izvješće za 2012.govorimo o konačnici i to je na početku i na kraju svega i o hrvatskome Ustavu i o izvorišnim osnovama hrvatskoga hrvatskoga Ustava gdje smo posebice u suglasju oko promjena Ustava 2010. dodatno to što želimo poručiti kroz Ustavni zakon pa i kroz današnju raspravu dakle ugradili da je ugradili da je RH država hrvatskoga naroda i nacionalnih manjina koje smo izrijekom nabrojali. I mislim da na to zaista bez ikakve demagogije moramo biti ponosni jer raspravljajući i o ovom izvješću zapravo raspravljamo o tome kako smo se kroz godine razvijali, na koji način smo gradili svoju državu unatoč činjenici da smo bili 90-tih godina izvrgnuti strašnom i krvavom ratu, agresiji, da smo se suočili sa ogromnim žrtvama i zato ću ovu prigodu iskoristiti kako bih podsjetila na ono o čemu smo često i puno puta i evo podsjećam se ja na vrijeme kad sam došla u Hrvatski sabor znači 95.-te pa ona 96.-te kad su se donosili neki zakoni i uvijek isticali da su manjine zaista bogatstvo RH. Bilo je to jako, jako važno isticati upravo u tim godinama, i tijekom rata i nakon rata u kojem smo mi pobijedili. Dakle, Dakle, '91. već prvi Ustavni zakon o pravima manjina, o ljudskim pravima, podsjećam na '96. kad je predsjednik Tuđman zapravo potpisao sve ključne dokumente o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina kako bismo postali članica Vijeća Europe. Dakle, na svom europskom putu mi smo usvajali, prihvaćali i provodili najviše standarde i na taj način postajali dio velike europske obitelji dakle, '96. je važna na tom putu. Osobito važna, svakako i predsjednikova odluka, odluka predsjednika Tuđmana vezana i za mirnu reintegraciju, čuvanje, poštovanje i promicanje prava manjina u tim okolnostima kad se predsjednik odlučuje na miran hod do pune i potpune slobode, do vraćanja Podunavlja i Vukovara u Ustavno-pravni poredak RH, uvijek je praćen i tom brigom o pravima nacionalnih manjina. Bila sam među onima koji su imali posebnu čast biti s predsjednikom u Vukovaru u onoj posebnoj, rekla bih ekspediciji koju je organizirao general Klein kad se predsjednik tada prvi puta tamo u Vukovaru, dakle koji još uvijek nije bio dio ustavno-pravnog poretka RH, obratio posebno na jednom sastanku i predstavnicima Srpske nacionalne manjine, dakle, u kontejneru gdje je održao povijesni govor i rekao im ovo je Hrvatska, ali sva vaša prava ćemo štiti i promicati i idemo zajedno graditi RH. Na tom putu važan je i predsjednikov govor '97. u Vukovaru kad je stigao Vlak mira gdje se on posebno imenom i prezimenom obratio svim predstavnicima lokalne vlasti, dakle pripadnicima Srpske nacionalne manjine i gdje je izgovorio onu čuvenu i povijesnu rečenicu koja nas mora voditi uvijek kad govorimo o tom katkada vrlo osjetljivom pitanju, kao što je dvojezičnost, dvopismenost, itd. Predsjednik Tuđman je rekao "pobjednik koji ne zna praštati, sije klicu novoga zla" i trenutak je da se na to podsjetimo i kad razgovaramo i kada raspravljamo o ovome izvješću koje je pred nama jer kroz to uvijek govorimo, a posebno smo to činili u našim pregovorima za ulazak u EU da se ne treba i da suveren narod, samosvjestan narod svjestan svojih postignuća ne treba bojati drugih i drugačijih. Zato smo i donosili i mnoge druge zakone, Zakon o suzbijanju diskriminacije i o kojem se govori i u ovome izvješću. Ustavni zakon o kojem, koji je danas na snazi, dakle donijeli smo jednim velikim i općim konsenzusom u Hrvatskome saboru 2002. godine. Sjećam se te rasprave živo kao da je bila danas i posebno rasprave poštovanog kolege Šeksa, koji je rekao eto da mi želimo zaista imati najviše standarde i da to želimo poručiti Urbi et Orbi. Pamtim tu rečenicu jer je treba pamtiti zauvijek zato što provedba toga zakona je i danas često mjesto spoticanja, a mi kao članica EU, ja sam sigurna da kad govorimo o zakonodavstvu pa i o ovom zakonu, možemo zaista biti primjer mnogim i starim članicama EU. Spomenula sam pregovore i poglavlje 23, dakako da je pitanje nacionalnih manjina, poštovanja prava nacionalnih manjina i provedba i ovoga zakona bilo važno pitanje i da to nismo u potpunosti ispunili, ispunili, mi ne bismo zatvorili poglavlje 23 i ne bismo završili pregovore i ne bismo bili 28. članica EU. Dakako da je jedan dio, jedan segment toga pitanja bio povratak izbjeglica za što smo kao država i kao Vlada morali međuvremenu izdvajati i znatna sredstva. Ali i europski put i poštivanje prava manjina su bili naša odluka, naša odluka, hrvatskog naroda i Hrvatske države, od početka do kraja i tako će vjerujem biti u budućnosti. Ovo je jedno tipično izvješće, neću ulaziti u pojedinosti, samo ću kratko se referirati na ovaj dio koji govori o provedbi dokumenta dokumenta koji se zove "Desetljeće za Rome", odnosno dokumenata koji su vezani uz prava i ostvarivanje prava najosjetljivije manjine, ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj Europi, dakle, Roma. Mi smo bili predvodnica, dakle od 01. srpnja 2012., godinu dana mi smo predsjedavali Desetljeću za Rome, moram reći da se to u Hrvatskoj nije osobito osjetilo i to mi je žao, trebali smo u tom smislu biti glasni i snažniji jer imamo što za reći. Puno je toga napravljeno u zaštiti te najosjetljivije nacionalne manjine, ali na primjeru upravo, recimo legalizacije romskih naselja, izgradnji infrastrukture, treba reći i danas da ni jedna Vlada, koja god to bila ne može sama bez obzira kolika sredstva ulagala, nego mora biti neprekidno u suglasju i u koordinaciji sa lokalnom upravom. Tu bih istaknula osobito, dakle iz vremena dok sam vodila Povjerenstvo za Rome kao potpredsjednica Vlade, odličnu suradnju sa Međimurskom županijom, odličnu zaista suradnju, riješili smo jedno zaista iznimno teško pitanje vezano za Donju Dubravu, dakle uvjete u kojima su ljudi nezamislivo teško živjeli smo kroz tu suradnju pretvorili u uvjete dostojne za ljudski život. Jednako tako mi se čini važi istaknuti da smo za tri puta povećali i broj djece koja su uključena u školovanje odnosno u vrtiće i nešto važno da sva Romska djeca koja žele nastaviti školovanje, dakle koja žele pohađati srednju školu ili se upisati fakultete imaju osigurane stipendije. Ja vjerujem da je to i danas tako. Još bih se osvrnula na dio izvješća koji govori o osobnim iskaznicama na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Kao što vidimo u većem dijelu odnosno za najveći broj pripadnika nacionalnih manjina broj traženih iskaznica kojem jamči Ustavni zakon se povećava. Dobro je da je istaknuto da primjerice Ministarstvo pravosuđa odnosno cijeli taj sklop pravosudnih tijela provodi dodatnu edukaciju vezano za prava koja pripadnici manjina imaju na sudovima. Podsjetila bih da u izvješću recimo 2010.u izvješću o provedbi Ustavnog zakona o pravima manjima je MUP posebno istaknuo da će provoditi dodatne edukacije o tome da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na dvojezične odnosno dvopismene dvopismene osobne iskaznice. Sredstva su značajna, ali mislim da o sredstvima o više od 133 milijuna ne treba posebno raspravljati na političkoj razini nego samo uvijek bez obzira što se radi o osjetljivoj temi uvijek raspravljati i razgovarati na način da ustanovimo jesu li ta sredstva adekvatno upotrjebljena, jesu li išla na prava mjesta u prave ruke i jesu li iskorištena za pravu svrhu dakle onako kako to traži i nalaže Ustavni zakon o pravima manjina. I na kraju mi u provedbi Ustavnog zakona o pravima manjina ne smijemo nikada posustati, bez obzira na različita politička stajališta, bez obzira na činjenicu da će se uvijek na političkoj sceni pojavljivati oni koji drže da Hrvatska je samo za Hrvate, a da su ostali gosti, bez obzira na to ipak većina uvijek govori o Hrvatskoj kao državi koja gleda naprijed o državi koja je dom za svakoga tko je poštuje, tko provodi njezine zakone i da ćemo ja vjerujem ipak vrlo brzo sada kao i članica EU jedni na druge gledati ne po tome što je tko, gdje je tko rođen, kakvo je čije prezime nego isključivo po tome, a osobito u političkom prostoru jeli tko pošten, sposoban i odlučan i svakako hrabar ili je kukavica koja se često skriva iza tuđih leđa. Hvala vam lijepa. Podržavam u kojem su nabrojane sve nacionalne manjine, vi s pravom i ponosom ističete i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina jer to jest uistinu nešto s čime se možemo svi ponositi. Ali Ustav često puta zna biti jedno, a praksa drugo. U Staljinovom Sovjetskom Savezu bio je najljepši ustav, praksa je bila posve drugačija. I kod ostvarivanje ili kod zaštita prava nacionalnih manjina važni su i Ustav i ustavni zakoni i svi drugi zakoni i svi drugi pravni akti ali važna je praksa i usudio bih se reći i atmosfera koja se stvara prije svega od onih koji su najodgovorniji. Govorite ovdje hvalospjev prvom predsjedniku Tuđmanu, a vidite ja pamtim njegovu izjavu da je sretan što mu supruga nije ni srpkinja ni židovka. Pamtim tu izjavu, a pamtim i to da su tu sreću s njim dijelili svi članovi HDZ-a jer se nitko nije usprotivio, jer nitko nije digao svoj glas i rekao to nije primjer kako se treba odnositi prema nacionalnim manjinama. i danas imamo Ustavni zakon o pravu nacionalnih manjina da imaju svoje pismo, ali imamo i praksu da se razbijaju ćirilične ploče, dvojezične ploče, ali i praksu da se jedna stranka protiv toga ne buni nego ima puno razumijevanja za takav postupak. Mi i danas imamo izjavu ili nedavno da je Hrvatska samo za Hrvate, a da su svi u njoj gosti, ali imamo i stranku koja tu osobu stavlja na svoju listu za EU parlament. Lijepi su zakoni, važni su zakoni, važan je Ustav, važan je Ustavni zakon, važnije od toga je praksa, važnije od toga je atmosfera koju imamo koju stvaramo u državi atmosfera tolerancije, prihvaćanja onih koji su drugi i drugačiji. Kolega Staziću ja nisam izricala hvalospjeve prvom hrvatskom predsjedniku nego sam govorila o činjenicama citirajući i njegov govor u Vukovaru i sve što je predsjednik potpisao. Nisam spominjala primjerice i činjenicu da je '96.predlagao i to smo proveli primjerice ovdje u Hrvatskom saboru Zakon o aboliciji itd. dakle to su sve i njegova odluka je bila mirna reintegracija. To su sve odluke kojega svrstavaju zaista među među osobito velike ljude u hrvatskome narodu i tako će biti zapamćen u povijesti. Dakle posao nekoga osobito državnika treba gledati ukupno i uvijek kao cjelinu, a svi smo imali u svome radu katkada i uspona i padova, međutim ukupno njegovo djelovanje i činjenica na koju sam podsjetila da je još '96.potpisao sve dokumente koji su važni bili i u zaštiti ljudskih prava i prava manjina pokazuje da je usmjerio hrvatski brod u pravom apsolutno u pravom smjeru. Na kraju, njegova je ideja bila da Hrvatska mora biti članica EU i evo taj povijesni cilj smo u konačnici ostvarili. Međutim, slažem se s vama da možemo imati najbolje zakone, ali je praksa ono što nas legitimira u konačnici a tu praksu uvijek potencira i opet usmjerava politika politika i političari. Nažalost, ili na sreću, teško mi se odlučiti. u Europi uspoređujući se s drugim državama i starim članicama EU ponajviše ili najviše standarde. Ja bih upravo poentirao na tome da ima najviše standarde od svih država. bio sam u staroj članici Francuskoj jel' kao promatrač Hrvatskog sabora u Parlamentu i tamo sam se malo raspitao i rečeno mi je da u Francuskoj nema nacionalnih manjina. Svi su Francuzi. I oni koji su doselili iz Maroka i oni iz Alžira i Baski u južnom dijelu Francuske i Valonci u sjevernom i Nijemci u … /Govornik se ne razumije./… Nema Nijemaca, sve su Francuzi. Sve osobne iskaznice, svi dokumenti pisani su isključivo i jedino francuskim jezikom. Nema arapskog, nema nikakvog drugoga. Dakle, kada usporedimo to i naše standarde onda zaista je razlika ogromna. Nadalje, spomenuli ste da svi oni koji Hrvatsku osjećaju kao svoj dom dakle vrata su im u Hrvatskoj otvorena. Pazite, riječ dom je vrlo proskribirana riječ i mogli biste biti kao što je netko drugi bio

Nadalje, Slavonija, upravo i vaša i moja jel', je upravo pravi primjer tog života jednih pored drugih ili suživota mnogobrojnih nacionalnih manjina kakvih nema u drugim krajevima Hrvatske, u tom broju, sa većinskim narodom. Zaista, gledajući od Lipika i Pakaraca, talijanske, srpske, mađarske i svih ostalih manjina koje imamo, Rusina, Ukrajinaca je Slavonija upravo jedan primjer takvoga života i volio bih kada bi svi oni upravo Hrvatsku osjećali kao svoj dom, a ne da mole Boga da kiša padne negdje drugdje. gdje je bilo dosta pripadnika osobito talijanske nacionalne manjine i s njima sam išla u školu. Pa evo i prvi gradonačelnik Lipika kako se dobro sjećam dakle u slobodnoj Hrvatskoj je upravo bio pripadnik talijanske nacionalne manjine. Prema tome, da, to nešto govori o tome kako se živjelo i kako se međusobno poštovalo. Ja sam rekla da imamo osobito visoke standarde. Mislim da na to trebamo biti ponosni kad govorimo dakle o svim drugim članicama EU, ali mislim da mi ne trebamo patiti od kompleksa da se stalno uspoređujemo s većima pa kako je to kod njih. Mi imamo svoj put, mi smo imali svoj put, težak put, od osamostaljenja, užasnog rata, agresije i imamo svoj put evo i od ulaska u EU. Tako da ja mislim da trebamo upravo ovu činjenicu da imamo osobito visoke standarde isticati kao nešto dobro i kao nešto hvalevrijedno. A što se tiče vaših opservacija oko riječi dom, ne, ne ja apsolutno bez kompleksa govorim da je ovo i da je ovo domovina kao što sam uvijek jednako i bez ikakve fige u džepu osuđivala bilo kakvo i bilo čije koketiranje s ustaštvom. Uvažena kolegice Kosor u svom izlaganju govorili ste, citirali ste nekoliko rečenica koje je prvi predsjednik Tuđman govorio, naročito onu o pobjednicima koji ne znaju opraštati. Nažalost, i oni koji se zaklinju u prvog predsjednika Tuđmana prihvaćaju samo ono što im odgovara i što se ne kosi sa njihovom uskogrudnošću. To je zapravo negiranje samog čovjeka u kog se zaklinju jer ako prihvaćate onda trebate prihvatiti njegove sve državničke i pogreške i prednosti koje je i kao čovjek i kao državnik imao. Međutim slažem se, netko je prije govorio, trebamo razdvajati zakone koji su dobri i praksu koja često nije dobra. Pa sasvim sigurno da nije bila ni dobra praksa u tome da se oko Vukovara ne uspostavi dijalog. Jedna strana i druga se zabunkerirala i nije bilo odstupnice ni s jedne ni s druge strane. S tim da po meni je Vlada i gospodin Milanović koji je sasvim u pravu kad kaže da poštuje hrvatske zakone trebao više državničke mudrosti i više strpljenja i mislim da bi se ti problemi sasvim sigurno u Vukovaru mogli riješiti. Međutim, kad zauzmete tvrde stavove tada

pozicije i uloge predsjednika Tuđmana i oko interpretacija onoga što je on radio i ono što je on govorio. Dakle, Tuđmanu se ne treba vraćati samo po ono što nam paše nego se treba vraćati Tuđmanu ako se imamo vratiti mi koji ga nikad nismo ostavili pa nikad nismo od njega otišli. Dakle, ja se nemam što vraćati, ja sam uz predsjednika bila evo do njegovog odlaska s ovoga svijeta pa se nemam čemu vraćati. Ali u cjelini treba gledati ono što je radio i u cjelini treba gledati poruke koje nam je ostavio pa i u pitanju poštivanja prava nacionalnih manjina. Što se tiče Vukovara sasvim sigurno zakoni su jedno, dakle sjetimo se upravo tog Izvješća 2010. o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina gdje je tadašnja Vlada s ponosom isticala sve što smo napravili u tom smislu pa se među ostalim tamo napisalo u samome uvodu da je promijenjen Statut grada Vukovara vezan za dvojezičnost itd. Dakle, Vukovar je zaista posebno mjesto i jedno su zakoni koje treba primijeniti a drugo je način na koji treba primijeniti te zakone. U Vukovaru ja sam to govorila od početka je trebalo krenuti malim koracima, po mom mišljenju rekla sam to stotinu puta predsjednik Vlade je trebao otići tamo i razgovarati ne sa stožerom nego sa predstavnicima svih udruga iz Domovinskog rata, stradalnika, gradonačelnikom, predstavnicima gradskoga vijeća ali i predstavnicima manjina i staviti problem na stol i reći kako ćemo doći do rješenja jer je zaista Vukovar ne samo simbol stradanja Hrvatske nego je simbol i otpora i ja bih se usudila reći da je simbol i pobjede prema tome treba mu prilaziti na drugi način. Hvala lijepo potpredsjednice. Uvažena gospođo Kosor mislim da je došlo vrijeme da se RH treba smatrati državom svih hrvatskih državljana bez obzira na njihovu nacionalnost jer je preveliki put i trud i puno života se dalo za državu Hrvatsku, za njenu samostalnost i za njeno međunarodno priznanje. Tako da bez obzira da li netko bio danas u vlasti ili u oporbi treba isto govoriti, razmišljati ali provoditi sve one zakone kada su u pitanju hrvatski državljani različitih nacionalnosti. Mislim da je to najvažnije. Spominjali ste pokojnog predsjednika Tuđmana pa mislim da su njegove zasluge nemjerljive jer da nije njega i osnivanja HDZ-a tada mi bismo danas vjerojatno teškim mukama možda bili i u nekoj drugoj državi tako da te povijesne zasluge osoba koje su dale nemjerljiv doprinos temeljima hrvatske državnosti ne treba niti u neke dnevno političke svrhe a niti dozvoliti drugima da vrijeđaju ono što je sa ponosom učinjeno za hrvatsku državu. Ja se osobno zalažem da je kod ovih Ustavnih promjena ako do njih dođe ili do nekih budućih u svakom slučaju bez obzira na koje se pitanje odnosilo Ustavni sud treba biti čuvar hrvatskoga ustava i da treba pri svakom referendumu, vi ste spominjali u svome govoru 650 tisuća potpisa koje je prikupio Stožer za obranu Vukovara vezano za korištenje prava iz zakona odnosno Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina da Ustavni sud treba imati svoju ulogu, da treba biti čvrsti čuvar Ustava i da treba prisežem svakom referendumu dati svoje mišljenje jer to je njegova uloga koja mu pripada u Hrvatskoj državi. I na kraju trebala bi biti razina zaštite prava i Hrvata izvan Hrvatske drugim državama a posebno u susjednoj, recimo u Srbiji takva da ista razina bude kao što smo mi omogućili svima u Hrvatskoj. Onda bi situacija bila potpuno drugačija i to je moj stav o tome. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Jadranka Kosor. Hvala lijepa. Pa evo drago mi je da smo u ovoj raspravi evo neko vrijeme posvetili prvom hrvatskom predsjedniku. Ja bih to zaključila jednom jedinom konstatacijom. On je uz sve ostalo bio i hrabar čovjek, hrabar i to ga je odlikovalo u donošenju mnogih užasno teških odluka jer je vidio ipak tri koraka dalje od mnogih drugih i od mnogih neka se nitko ne uvrijedi politika i u njegovo vrijeme i on je bio od onih političara koji kad bi nešto potpisao toga se više ne bi odricao a kamoli sramio. Prema tome, to je zaključno evo moje mišljenje o njemu kad mu se vraćamo. Što se tiče referenduma. Dakle, ponavljam još jedanput, za referendum je prikupljen dovoljan broj potpisa. To su potpisi građana RH, Sabor to ne može ignorirati. Vlada više s tim nema nikakvoga posla. Ovdje ćemo odlučiti. Raspravu treba organizirati što je moguće prije, koliko god ona trajala i Sabor na kraju treba donijeti, to je moje mišljenje, bit će i moj prijedlog i prijedlog zaključka kao i prošli puta kad smo raspravljali neka Ustavni sud ocijeni je li u skladu sa Ustavom. Naravno da mi možemo i sami odlučiti odnosno većina može odlučiti da ili ne, da se ne ide ali mislim da bi to bilo potpuno pogrešno. Dakle, iskoristimo one mehanizme koje nam zakoni dopuštaju i u ovom slučaju koje nam zakoni nalažu i pokušajmo se dogovoriti oko izmjena Ustava kolega Salapiću kako bismo ako ništa drugo uredili pitanje raspisivanja referenduma. To je i dalje ostalo neriješeno pitanje. Marin (SDP)** Hvala. Poštovana kolegice Kosor, evo vi i ja smo došli iste godine u Hrvatski sabor pa i vi sigurno kao i ja možete svjedočiti da nikad nije bilo dobro kad je mržnja, kad je zadah isključivosti i netrpeljivosti se osjećao u ovoj dvorani. Tada nije nikad vrijedilo i zbog toga sam vam zahvalan što ste spomenuli mržnju kao nešto što je pogubno i opasno po svih nas a naročito po svijet politike jer taj svijet u sadašnjim okolnostima u najvećoj mjeri odlučuje uopće da tako kažem kvalitetu zajednice u kojoj neka politika vlada. Spomenuli ste evo sad se dosta priča o pokojnom predsjedniku Tuđmanu, ne bih puno o njemu jer tu ima vrlo različitih mišljenja o ovim ili onim njegovim potezima a što se tiče govora u Vukovaru svakako bih pozvao one, njegovog govora u Vukovaru, one koji se pozivaju tako često na njega da se podsjete na riječi koje je tamo izgovorio, jer često se osjeća velika diskrepancija između onih koji se u javnosti prikazuju kao zaštitnici, jedini ovlašteni zaštitnici njegovog lika i djela pa se nadam i za sve ono loše misle braniti ali i sve ono dobro, dakle, jedini koji misle da su jedini zaštitnici da se podsjete tih riječi i da bude sljedbenici onih riječi koji pozivaju ne na mržnju, ne na sukob nego na toleranciju. Ne kanim govoriti ni o ćirilici itd., ali moram podsjetiti pa zaista postoji nešto što se zvalo i hrvatska ćirilica, znate da postoji i bosančica i glagoljica itd., doli se svi slikate ispod jedne ploče koja nije na latinici. Pa šta onda?

Da, slažem se. Mislim mržnja je općenito, a osobito u politici jako loš gospodar jer onima kojima zagospodari mržnja oni nisu u stanju vidjeti, nisu u stanju čuti, nisu u stanju prepoznati tako da se slažem s vama. Evo mi polako doajeni se prisjećamo tih godina kad smo ušli u Sabor, ali iz tog vremena jer sam spominjala i Zakon o aboliciji i Ustavni zakon iz 2002. kad sam bila jednako tako zastupnica oporbe za koji sam digla ruku. Dakle, onoga što smo činili i za što smo se opredjeljivali u političkom radu ne treba se sramiti i ne treba se toga odricati. To smo činili i svjesno, mislim kao odrasli ljudi. Prema tome, to je nešto što bi inače trebala biti neka praksa u politici a da smo se, barem govorim o sebi mijenjali. Ja mislim da se čovjek mijenja kroz godine i na bolje. Tako bi trebalo biti i da uviđa greške, da uviđa da je bio nepravedan prema nekima, da je bio možda u krivu. To je isto tema o kojoj zapravo sada u najširem kontekstu danas raspravljamo. Nema kolege Kajina ovdje. Sjećam se kad sam predsjedavala tih godina sjednicom Sabora sva bih se uzrujala kada bi on došao za govornicu, jer sam znala da će žestoko napadati i da ću ja morati time koordinirati. A evo sad je i on došao u neke mirnije vode, a vjerujem da je i on promijenio neka stajališta kroz vrijeme. Sjećanja su uvijek nostalgična. Ingrid Antičević-Marinović, replika. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa evo kolegice i ja ću se referirati i replicirati vam na onaj dio u kojem s pravom govorite da svaka politika i dobra politika mora imati odsustvo mržnje. Posebno ste napomenuli tu riječ što smatram da je itekako važno pogotovo o ovim pitanjima kada govorimo jer naime što god mi govorili u biti i o čemu god govorili, kako govorili najviše govorimo o samome sebi. Ali je uvijek lakše potaknuti mržnju, nego zapovjediti ljubav. Ljubav obvezuje, a mržnja je neobvezna. Međutim, u političkom životu što posebno i apostrofirate ja bih to također htjela posebno naglasiti je velika odgovornost onih koji javno nastupaju. Ti vam u stvari niti mrze, niti su opterećeni nikakvim osjećajima samo vlastitim interesima i nastupaju samo tako da potaknu u ljudima pogotovo u vremenima neizvjesnosti i krize niske osjećaje, mržnju kako bi iz toga dobili svoju političku korist. Jer takvi u svojim osobnim životima i kako žive osobne živote. Imaju u svojoj užoj i široj obitelji i manjine, posluju sa takvim osobama, dakle razvijaju svoje poslove, a ovamo se hrane i politički životare ili žele živnuti u političkom životu upravo na takav način. To je nešto što je neoprostivo, a strah u biti i to je ono što mi moramo ovdje zajednički, neovisno koje političke boje u Hrvatskom saboru razotkrivati takve koji su gori nego ovi kojima oni manipuliraju. To su licemjeri, to su ti licemjeri koji dakle pobuđuju niske strasti, osjećaja manje vrijednosti kod ljudi, manipuliraju njima, koji su nesposobni za komunikaciju, koji su na neki način zarobljeni u onim najmračnijem dijelu vlastite osobnosti u svom monologu. I zato mi se čini da o tome treba stalno govoriti i o takvim stvarima žestoko se suprotstaviti, jer 20. stoljeće doživjelo je velike tragedije zbog mržnje. niske strasti u politici. To je isto jedna jako zanimljiva tema. Najlakše je kad se netko bavi ovim poslom, najlakše je kod ljudi, kod velikog broja ljudi potaknuti niske strasti pogotovo kad se radi o osjetljivim pitanjima kao što je rad, kao što su patnje, kao što je žrtva. Najlakše ih je potaknuti niskim strastima. Na žalost poznajem dosta političara, a vjerujem i vi koji su to u stanju napraviti bezosjećajno, a onda se okrenuti svom životu i otići na more, otići uživati i uopće se više ne zapitati što je s ljudima koje su uhvatili u svoju mrežu niskih strasti. Jer su ljudi na žalost iz objektivnih razloga često puta i nedovoljno informirani i nedovoljno educirani i usudim se reći i nedovoljno obrazovani. I kad ih ubodete niskim strastima kao političar na najtanje mjesto, na najbolnije mjesto onda imate ogromnu odgovornost jer to se može pretvoriti u veliku, tešku i nezalječivu ranu. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Uvažena koleginice Kosor, dakle ja prije svega želim podržati kompletno vašu diskusiju danas na ovu temu i želim vam čestitati. Naime, poruke koje ste poslali, a to su one idu za tim da trebamo gledati u budućnost je ono što ova zemlja treba. Ako bismo se vraćali u ratna vremena, ako bi se ja stalno vraćao u moju Bjeljinu, dakle grad koji je prvi napadnut velikosrpskom agresijom u Bosni i Hercegovini i gdje sam imao roditelje i šestogodišnjeg sina, ako bih se vraćao u Zvornik koji je drugi grad koji je pometen u velikosrpskoj agresiji odakle mi je supruga i naravno sva njena familija, onda ja od mržnje i prisjećanja tih zlih vremena ne bih mogao raditi ništa drugo i ne bih mogao funkcionirati kao čovjek. Ja sam od '88. godine ovdje, a zamislite one ljude dole koji su to proživjeli moju majku koja je iz Bijeljine morala izaći sa mojim šestogodišnjim sinom preko Srbije, Mađarske, Austrije do Hrvatske da bih ja 30.8.'92. bio protjeran u Hercegovinu i jedva se ilegalno vratio u Italiju. Mi trebamo budućnost! Ova zemlja, novi naraštaji trebaju budućnost a ne konstantno prisjećanje na zlo koje se dogodilo. Cijena samostalne države Hrvatske je bilo to zlo koje smo na žalost svi skupa proživjeli. Branili smo je svi netko na ovaj, netko na onaj način i o tome više ne treba razgovarati. O ranama i kostima ne treba dirati, treba im dati pijetet a okrenuti se budućnosti i mislim da poruke koje ste vi danas poslali u ovom Parlamentu su na tom tragu. Ja se još jednom zahvaljujem na tome. Odgovor na repliku, Jadranka Kosor. tereta nosio i tijekom rata i cijeli svoj život pa onda u HAAG-u koji se vraća i kaže okrenimo se budućnosti. To je nešto što bi nas trebalo inspirirati svakodnevno jer ako to može netko poput njega, onda to možemo i svi mi drugi. Dakle, ja mislim pak da mi o ratu trebamo govoriti, dakle mi ne smijemo zaboraviti ništa od onoga što se dogodilo, ni Srebrenicu ni Vukovar i stalno se tome moramo vraćati, ali na način da nam to bude ohrabrenje, da budemo pametniji i bolji u budućnosti i u sadašnjosti, danas, ali svakako i sutra. Ali ništa od toga ne smijemo zaboraviti i ne smijemo u ime nekakvoga mira i suživota preskakati ili falsificirati činjenice. To nikako, to bi bilo jednako tako pogrešno i zapravo bi urušili temelje onoga što vjerujem i svi ili većina nas ovdje želimo. Ali jednako tako moramo smjeti otvoreno govoriti da nas se pritom ne ponižava i diskvalificira kad kažemo da se ne slažemo s onim političarima, a ima ih evo i među onima koji su otišli u Europski parlament, koji i danas govore da rat u Hrvatskoj nije završio. Rat je završio, dame i gospodo, rat je završio davnih godina, '98. u konačnici je zatvorena ta priča povratkom Vukovara u ustavno-pravni poredak i mi smo se tada okrenuli onom što se zove budućnost. Ali vječno, dakle vječno voditi ratove, to bi bilo pogrešno. Ne zaboraviti, to je ispravno. Hvala lijepa. Sad ćemo odrediti stanku do 15,00 sati, a prvi na redu će biti klub SDSS-a i kolega Mile Horvat. Hvala.